na redu - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 804 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava Božidar Štubelj, izvolite.

U važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju u pravni poredak Republike Hrvatske preuzeta je i primjenjuje se Direktiva Vijeća 97/81 o Okvirnom sporazumu o radu sa skraćenim radnim vremenom. Prema navedenoj direktivi rad sa skraćenim radnim vremenom za stjecanje određenih prava iz socijalnog osiguranja izjednačen je s radom s punim radnim vremenom pa je u Zakonu o mirovinskom osiguranju bilo potrebno jasnije urediti to pitanje, odnosno potrebno je izričitom odredbom definirati način izjednačavanja rada s nepunim radnim vremenom s radom s punim radnim vremenom za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja. Stoga se predloženim dopunama odredbom članka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju otklanja mogućnost različitog tumačenja u provedbi i osigurava jednog pristup pravima iz mirovinskog osiguranja osiguranicima koji rade s nepunim radnim vremenom kao što je to prema važećim odredbama omogućeno osiguranicima koji rade s punim radnim vremenom. Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola koji je stupio na snagu 5. kolovoza 2014. godine životna zajednica osoba istog spola u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja izjednačena je s bračnom odnosno izvanbračnom zajednicom muškarca i žene. Ovim prijedlogom zakona izvršit će se usklađivanje sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, odnosno omogućiti ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu osiguranim članovima obitelji, osobito koje su sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, kao i članovima obitelji osoba koje nisu sklopile partnerstvo, a njihova životna zajednica se može izjednačiti sa izvanbračnom zajednicom. Također, pravo na produženo osiguranje osigurat će se i životnom partneru osiguranika koji je sklopio životno partnerstvo s osobom istog spola pod uvjetima propisanim za bračnog druga. Važećim Zakonom o mirovinskom osiguranju propisano je da se dospjela novčana primanja koja nisu isplaćena do smrti korisnika mogu nasljeđivati, a novčana primanja nakon smrti korisnika koji nema nasljednika pripadaju Republici Hrvatskoj, odnosno državnom proračunu. Odredbom članka 6. Zakona o nasljeđivanju propisano je da nakon smrti osobe koja nema nasljednika njegova ostavina pripada gradu ili općini te da grad ili općina u tom slučaju imaju status nasljednika. Budući da je Zakon o nasljeđivanju temeljem Zakona kojim se uređuje pitanje nasljeđivanja potrebno je jasnijim izričajem otkloniti dvojbu u primjeni tog zakona i Zakonom o mirovinskom osiguranju. Ovim se prijedlogom zakona propisuje da se dosadašnji korisnici prijevremene starosne mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranja prevode na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika radi jedinstvenog praćenja broja tih osiguranika. da pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja može ostvariti osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja, a mirovina se određuje bez umanjenja. Za osiguranike koji prvi put stječu tu mirovinu nakon navršene 60. godine života i imaju 41 godinu staža osiguranja propisana je tzv. bonifikacija na način da se mirovina povećava za 0,15% po mjesecu za svaki mjesec nakon navršenih godina života osiguranja propisanih za stjecanja prava na tu mirovinu, a najviše za 5 godina što može iznositi najviše 9%. Ta mirovina je uvedena jer je u određenim zanimanjima nakon dugog rada i nakon 60 godina života nemoguće uspješno obavljati poslove svog zanimanja, a ocijenjeno je da je i propisani staž osiguranja odnosno dugogodišnje osiguranje dovoljno dugo razdoblje u kojem je osiguranik ulagao u mirovinsko osiguranje da bi mogao i prije dobne granice propisane za starosnu mirovinu 65 godina ostvariti to pravo. Osnovna mirovina određuje se osiguranicima koji su osim u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje ako u obaveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti stječu pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema posebnom propisu. Mirovina se određuje kao da su bili osigurani samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. Uređeno je i određivanje prava na invalidsku mirovinu osiguranika, člana mirovinskog fonda mlađeg od 55 godina i osiguranog kraće od 10 godina u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje za slučaj potpunog gubitka radne sposobnosti kao i ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, člana obitelji, umrlog osiguranika mlađeg od 55 godina života i osiguranog kraće od 10 godina u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje. Navedeni osiguranici stječu pravo na starosnu, prijevremenu starosnu mirovinu, odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti kao da su bili osigurani samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti. A ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa osiguranika u trenutku umirovljenja prema središnjem registru osiguranika prenese se u državni proračun. Također je uređeno određivanje osnovne mirovine članu obitelji osiguranika koji stječe obiteljsku mirovinu ako su sredstva od osobnog računa osiguranika prije ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu naslijeđena. Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima koji je bio na snazi do 20. veljače 2014. godine bilo je propisano da se prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima ostvaruju isključivo iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. A ukupna kapitalizirana sredstva sa osobnog računa tih članova Mirovinskog fonda središnji registar osiguranika prenosi u državni proračun u trenutku umirovljenja, te se mirovina osiguranika određuje kao kao da je bila osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. U međuvremenu donesen je novi zakon u obveznim mirovinskim fondovima koji je stupio na snagu 20. veljače 2014. godine i uredio način ostvarivanja prava za osiguranike koji pravo na mirovinu ostvaruju posebnim propisima koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili mu se mirovina određuje prema tom propisu na način da ukoliko roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog zakona da ne izabere da želi ostati u drugom stupu sredstva s njegovog osobnog računa prenose prenose se putem središnjeg registra osiguranika u državni proračun, a pravo na mirovinu osiguranik stječe kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti s tim da se mirovina ostvaruje prema posebnom propisu koji uređuje prava tih korisnika. Ovim se zakonom usklađuju odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju s odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima u dijelu koji se odnosi na prijenos sredstava s osobnog računa člana obveznih mirovinskih fondova prigodom ostvarivanja prava na mirovinu. Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima uređeno je samo ostvarivanje prava člana fonda na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje po ispunjenju uvjeta dobi za stjecanje starosne mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, te za slučaj nastanka potpunog gubitka radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i ostvarenje prava na obiteljsku mirovinu ako član fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a nije uređen i slučaj kada se pravo na invalidsku mirovinu i obiteljsku mirovinu priznaje prema posebnom propisu pod povoljnijim uvjetima od uvjeta propisanih Zakonom o mirovinskom osiguranju. Usklađivanjem Zakona o mirovinskom osiguranju sa Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima osiguranicima kojima se mirovina određuje pod povoljnijim uvjetima, a koji su osigurani u drugom mirovinskom stupu omogućit će se određivanje invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju tako što će im se mirovina odrediti kao da su bili

kao da je osiguranik bio osiguran samo u prvom mirovinskom stupu. Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ako ostvari invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nova mirovina određuje se na temelju mirovinskog staža i ostvarenih vrijednosnih bodova do dana stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu budući da je za korisnike starosne i prijevremene starosne mirovine koji su bili obvezno osigurani u mirovinskom osiguranju nakon ostvarivanja prava na mirovinu propisanu da im i nova mirovina može odrediti samo ako su nakon stjecanja prava ostvarili najmanje jednu godinu mirovinskog staža. U stjecanju prava na novo određivanje mirovine potrebno je sve korisnike izjednačiti te se u ovom prijedlogu omogućuje ostvarivanje prava na potpuni gubitak radne sposobnosti bez dosadašnjih uvjeta ostvarenja mirovinskog staža, odnosno statusa osiguranika korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Utvrđuju se i rokovi za dostavljanje prijava za vođenje matične evidencije. Propisano je da obveznici dostavljaju podatke, odnosno prijave o početku poslovanja, prestanku poslovanja ili promjenama u poslovanju obveznika doprinosa u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa. Ovim se prijedlogom zakona predlaže dodatno preciziranje odredbi o dostavi podataka za vođenje matične evidencije na način da se omogućuje obvezniku odnosno pravnoj osobi da zavodu dostavi podatke o početku, prestanku ili promjenama u poslovanju obveznih doprinosa u roku od 24 sata od početka ili prestanka obavljanja poslova, odnosno od nastanka promjene u poslovanju. Samostalni obveznici doprinosa obvezni su zavodu dostaviti podatke o početku i prestanku osiguranja u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja u upisu u odgovarajući registar, npr. Obrtni registar, Registar nositelja ili članova OPG-a. Za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja obveznik je dužan zavodu dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca, a prijavu o prestanku osiguranja u roku od 24 sata od prestanka rada kod poslodavaca. Međutim, ako osiguranik ne započne raditi kod poslodavca na dan početka osiguranja koji je dogovoren i uglavljen u odgovarajućem ugovoru obveznik je tu činjenicu dužan odjaviti zavodu istog dana. Time će se osigurati bolja kontrola poslodavaca, zaštita radnika i njihovih prava i učinkovitiji rad inspektora rada u suzbijanju sive ekonomije i rada na crno. Kod postupaka za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu propisano je da postupak za ocjenu radne sposobnosti pokreće doktor medicine primarne zdravstvene zaštite kada ocijeni da se da se kod osiguranika zdravstveno stanje stabiliziralo a da daljnje liječenje i medicinska rehabilitacija neće dovesti do ponovnog uspostavljanja radne sposobnosti te da je kao posljedica tog nastanka smanjenje radne sposobnosti. Vještačenje o činjenici smanjenja radne sposobnosti činjenici smanjenja radne sposobnosti odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika te tjelesnog oštećenja u prvom i drugom stupnju obavljaju ovlašteni vještaci, odnosno viši vještaci Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Odredbom članka 126. Zakona o mirovinskom osiguranju propisuje se obveza određivanja kontrolnog pregleda u roku od 3 godine čija je svrha provjera zdravstvene i radne sposobnosti osiguranika. Podliježu im korisnici invalidske mirovine i naknade zbog tjelesnog oštećenja. Svi nalazi i mišljenja ovlaštenog vještaka i višeg vještaka na temelju kojih se stječe pravo podliježu obveznoj obveznoj reviziji koja se provodi u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav. Iznimka od navedenih pravila su osiguranici kod kojih su potpuni gubitak radne sposobnosti utvrđen na temelju medicinske dokumentacije dostavljene od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja, a inozemni nositelj nije utvrdio i obvezu kontrolnog pregleda. Može se odrediti da navedeni korisnik ne podliježe kontrolnom pregledu. Također, propisana je mogućnost da ministarstvo nadležno za mirovinski sustav u postupku nadzora i kontrole može obavljati kontrolni pregled pregled po službenoj dužnosti za prava utvrđena na temelju smanjenja radne sposobnosti ili djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji tijekom korištenja tih prava, a o tome donosi nalaz i mišljenje. Ovim se zakonom uređuje postupanje po nalazima i mišljenjima donesenih u postupku nadzora i kontrole. Odredbom članka 127. Zakona o mirovinskom osiguranju ovlaštena je Vlada RH da uredbom detaljno propiše način i postupak medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju. U međuvremenu je donesen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kojim je osnovan Zavod za vještačenje a koji počevši od 1. siječnja 2015. godine između ostalog obavlja i poslove vještačenja za potrebe mirovinskog osiguranja u prvom i drugom stupu. Poslove će obavljati jedinstveno tijelo vještačenja osnovno Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja kao organizacijske jedinice Zavoda za vještačenje. Jedinstveno tijelo vještačenja vještačit će i u postupcima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, rodiljnih i roditeljskih prava, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju osoba s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 Poslovi revizije nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje obavljat će se nadalje u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav budući da zavod od 1. siječnja 2015. godine nije nadležan za poslove vještačenja za potrebe mirovinskog osiguranja potrebno je uskladiti Zakon o mirovinskom osiguranju s spomenutim zakonima. Također se predlaže da se propiše pravni temelj kojim će se urediti načini i postupak obavljanja revizije nalaza i mišljenja o radnoj sposobnosti koje donosi Zavod za vještačenje. Postupak vještačenja u mirovinskom osiguranju usklađuje se s Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja na način da se nadležnost za vještačenje radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja prenosi na Zavod za vještačenje. Uređuje se postupak nadzora i kontrole za prava utvrđena na temelju smanjene radne sposobnosti, djelomičnog i potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja. Od 1. siječnja 2015. godine mirovine priznate ili određene prema posebnom propisu se razdvajaju na dio određen, ostvaren prema posebnom propisu i na dio određen prema članku 80. stavku 3. ovog zakona. Polazeći od aktualnih zbivanja te uzimajući u obzir problematiku razmatranoj na 23. sjednici Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora rok za razdvajanje mirovina pomiče se za 6 mjeseci čime je u potpunosti uvažen prijedlog sadržan u točci 1. zaključka navedene sjednice odbora. Ovim prijedlogom zakona Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima obitelji odgađa se za 6 mjeseci razdvajanje mirovina. Naime, radi se o izuzetno osjetljivoj kategoriji umirovljenika koji su mirovine ostvarili u specifičnim okolnostima. Spomenuto razdvajanje nema financijske učinke na visinu braniteljske mirovine tj. time se braniteljske mirovine ne smanjuju odnosno razdvajanja mirovina u srpnju bit će jednaka svoti isplaćene mirovine u lipnju 2015. godine. Nadalje, prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju uređuje se i pitanje dokazne snage i isprave koje zavod izdaje za garanciju svoje nadležnosti, a koje su snimljene na mikrofilm, nastale digitalizacijom ili su reprodukcije mikrofilmskih kopija ili su digitalne kopije isprava. Dinamika izjednačavanja polaznog faktora koji umanjuje prijevremenu starosnu mirovinu u razdoblju od 2026. do 2029. godine nije bio usklađen sa dinamikom propisanom za razdoblje od 2014. do 2025. godine te se predloženim zakonima i to ispravlja. Također u provedbi Zakona o mirovinskom osiguranju uočena je i potreba jasnijeg određivanja pojedinih pitanja vezani uz datum stjecanja ili gubitka prava, primjenu propisa i drugog te je stoga potrebno provesti odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju. Budući da je u vezi svega navedenog Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 1. Zakona o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbom uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabor u prosincu 2014. godine donijela uredbu o izmjenama navedenog navedenog zakona. Ovim prijedlogom zakona predlaže se prestanak važenja postojeće uredbe. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra, samo ću se osvrnuti na jedan dio vašeg obrazloženja ovog zakona, on se odnosi na onaj dio vezan na istospolne bračne zajednice. Čini mi se da je u tom djelu ovaj zakon nastavak izigravanja volje građana RH iskazan na referendumu. Nisam siguran, pa vas molim za dodatno obrazloženje kako će se zakonom eventualno spriječiti moguće zloupotrebe jer bi moglo doći do fiktivnog sklapanja partnerstva radi korištenja prava, a na to se je upozoravalo i kad je raspravljano o Zakonu o životnom partnerstvu odnosno Zakonu o istospolnim brakovima. I čini mi se također da mi ovakvim pristupom ustvari potičemo za hrvatske građane društveno ne prihvatljivo ponašanje, da potičemo možda konzumaciju Zakona istospolnom braku jer mi se čini da baš taj zakon nije urodio nekim velikim plodom, da se baš nije veliki broj građana uključio uključio u to i da nije baš veliki broj građana konzumirao taj zakon. Da li sada ovim zakonom u ovom djelu želimo potaknuti još građana da koriste pravo za sklapanje istospolnih brakova? Evo mene stvarno zanima ovaj dio što je, kako će se eventualno spriječiti moguće manipulacije fiktivnog sklapanja istospolnih brakova zbog prava koja im zakon omogućuje? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra. **Štubelj, Božidar** Uvaženi zastupniče, ovaj Visoki dom je donio zakon o kojem vi govorite. Dakle ovim Prijedlogom zakona o mirovinskom osiguranju izjednačavamo uvjete a korištenje i zlouporabe zapravo nisu izuzetak samo u ovom dijelu. Ako je nekakva zlouporaba onda je moguća i ostalim A ako imamo samo jednu zajednicu moramo uskladiti zakon sa time. Dakle, ukoliko imamo i jednu zajednicu tog tipa moramo je usklađivati sa zakonom. Prema tome, mi smo samo zapravo prenijeli odredbe direktive i ugradili je u naš zakon.

naime, ja ću se nastaviti na ovo pitanje, potpuno je jasno da u ocjeni sredstava potrebnih za provođenje ovoga zakona piše da se širi krug osiguranika koji imaju pravo na obiteljsku imovinu, upravo a temeljem životnog partnerstva osoba istog spola. Dakle evo, to ste vi definirali potpuno jasno ovdje i to izrekli u samom materijalu. Ali nisam to htio pitati, mene zanima nešto drugo a ja se nadam da ću dobiti odgovor koji obzirom da ste vi bili stručno i vrlo opširno obrazložili sve osim što ste vrlo brzo prešli preko jedne teme koju ste rekli u početku. Kaže ovako, dakle: "Rad sa skraćenim radnim vremenom za stjecanje određenih prava iz socijalnog osiguranja…", dakle prvo što je to socijalno osiguranje, ne znam, ima zdravstveno, ima mirovinsko, ne znam ima li još, životno osiguranje ali socijalno ne znam, više se ne radi taj termin, "…izjednačen je s radom s punim radnim vremenom pa je u Zakonu u obveznom mirovinskom potrebno jasnije urediti to pitanje." Što to znači, dakle skraćeno radno vrijeme ili kako ovdje piše nepuno radno vrijeme, kako i na koji način mislite izjednačiti sa onima koji rade puno radno vrijeme a posebno riječ socijalno osiguranje, mislim koje, tako ne stoji, čini mi se ovdje. Dajte mi pojasnite kako to, skraćeno radno vrijeme kako se to prije zvalo po četiri sata gdje netko dobrovoljno radi po 4, ne želi raditi 8 sati, radi po 4 sata. A postoji ono koje proistječe iz npr. netko tko ima, žena koja ima 3 djece pa ima pravo na to, to je meni potpuno jasno. Ali ovaj dio kada netko radi dobrovoljno samo 4 sata, kakva su njegova prava iz mirovinskog, i kako se izjednačava on sa onim koji rade po 8 sati? evo uvaženi zastupniče, socijalno osiguranje je preneseno iz direktive jer smo na početku naglasili da prenosimo odredbe iz te direktive. Što se tiče nepunog radnog vremena, vi znate da smo mi svojevremeno uveli i vaučere za rad u poljoprivredni, da smo uveli sezonske poslove, da smo omogućili umirovljenicima rad do pola radnog vremena, dakle to je sve obuhvaćeno doprinosima za mirovinsko osiguranje. A kako će se, dakle unositi, raditi će se preračun. Jer svaki sat rada ima svoju veličinu doprinosa, on utječe u ukupnom satu, u fondu sati za cijelo radno vrijeme i nakon jedne godine rada svatko tko je koristio nepotpuno radno vrijeme ima pravo na preračun svoje mirovine. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine zamjeniče, spomenuli ste odluku i zaključke Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora kojim je odgođena primjena određenih članaka Zakona o razdvajanju mirovina stečenih po posebnim propisima. Naime, taj zaključak Odbora za ratne veterane uz prisustvo predsjednika Hrvatskoga sabora koji je sudjelovao u raspravi donesena je jednoglasno i ona u svojoj prvoj točci glasi ovako: "Predlaže se odgoda primjene Zakona o mirovinskom osiguranju na 6 mjeseci.". Znači odgoda primjene Zakona o mirovinskom osiguranju i ovaj zaključak Odbora za ratne veterane koji je donesen jednoglasno nije ispoštovan. Zašto? Zato što su samo određeni članci zakona odgođeni za 6 mjeseci a u ovim zaključcima je jasno definirano da se cijeli zakon odgađa. hrvatski branitelji koji su otišli po kao djelatne vojne osobe dobivaju rješenja po tom novom zakonu kojima je vrijednosni bod umanjen sa 1 na 0,65 doveo je rješenja koja jesu u istoj svoti isplaćenih mirovina. međutim ova usklađenja koja će uslijediti u kasnijem slijedu sigurno će doprinijeti da će imati manje mirovine kao što se može isčitati iz ovih pristiglih rješenja. Još jednu stvar želim naglasiti s obzirom da nije izmijenjen i dopunjen Zakon o pravima hrvatskih branitelja koje spram ovoga Zakona o mirovinskom osiguranju lex specialis ne znam zašto apsolutno se bi primjenjivao Zakon o mirovinskom osiguranju iznad Zakona o posebnim propisima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zamjenik ministra Božidar Štubelj. Poštovani zastupniče, naime odlukom odbora je prolongirana primjena članka 80. jer je i takav zahtjev bio ali je i još jedna odredba donesena, odnosno jedan zaključak je još donesen a to je da će i predstavnici odbora i Vlade i Vlade i ministarstva dakle formirati komisiju koja će raditi na svim ovim pitanjima. …/Upadica se ne čuje./… Da, dakle na taj način će se riješiti pitanje u cijelosti. A što se tiče rješenja koja dolaze, naime Zakonom o mirovinskom osiguranju je definirano da se razdvajaju sve mirovine po posebnom propisu dakle, na opći i posebni dio. U toj kategoriji je osim branitelja puno drugih poslova koji su definirani mirovinama u posebnom propisu i naravno da u tom dijelu su i rješenja došla, ali nijedan branitelj, korisnik koji koristi mirovinu po osnovu braniteljskog staža nije dobio takvo rješenje i upravo se čeka ova odredba koja je definirana sada u ovim izmjenama. Što se tiče umanjenja mirovine jasno je rečeno da će mirovina i za branitelje ostati u istom iznosu kao što je to dosad. Hvala lijepa. Iscrpili smo replike i odgovore na repliku. Da li izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub nezavisnih zastupnika Linić-Vukšić-Hodžić i poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Nema se puno što reći o samom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Jednostavno rješenja koja su predložena ovim zakonom idu u korist budućih umirovljenika i zato smatram da treba prihvatiti predložena rješenja. Prema tome, slažemo se zaista da svak' onaj tko radi kraće radno vrijeme jednostavno preračunom ima ista prava kao i onaj tko radi puno radno vrijeme, ali naravno adekvatno onom onom radnom vremenu koje je protekao. Zašto? Pa zato jer plaća mirovinski doprinos, zato što je i on taj koji iz svog rada i primanja izdvaja za mirovinu. Tako da je itekako važno da smo tu uskladili se sa europskom direktivom. Kad govorimo o životnom partnerstvu također smatramo da je potrebno uskladiti ovaj zakon iz razloga što smo to riješili zakonom u Republici Hrvatskoj, životno partnerstvo istospolnih zajednica i to je razlog da smatram da trebamo riješiti i nasljeđivanje, a samim tim moramo riješiti i pitanje mirovine mirovine porodične po tom osnovu. Tako da se slažemo i sa tim dijelom. Također smatramo da je kvalitetnije rješenje da se svi oni koji su navršili 60. godina odlaze u mirovinu, a imaju 41 godinu staža, smatraju umirovljenici sa punim mirovinskim stažem, znači kao da su odradili 65 godina i da imaju potpuno iste mirovine kao i oni koji su išli u punu starosnu mirovinu. Mislim da je potrebno uskladiti jednostavno odnose između Zakona o mirovinskom osiguranju, mirovinskim fondovima i to svaki puta kada ocjenjujemo da je za umirovljenika prihvatljivije s obzirom na to da je zbog invaliditeta ili prijevremenog umirovljenja bio prisiljen jednostavno se umiroviti ranije i iz tog razloga za njega će daleko povoljnije biti ono davanje i primanje iz generacijske solidarnosti negoli kombinacija generacijske i drugog mirovinskog stupa. Tako da sva rješenja, dapače tu očekujemo još neka rješenja u daljnjim usklađenjima jer je potrebno zaista građanima koji ne mogu izdržati puni mirovinski staž da imaju generacijsku solidarnost jer je sigurno povoljnija negoli kombinacija sa mirovinskim stupom i naravno obvezu da sve to povratimo iz fondova s obzirom da su ipak tamo uplaćivana određena sredstva. Vidimo da je jako puno rješenja vezano za vještačenja nesposobnosti za rad, invaliditeta, pa je itekako dobro da smo to regulirali. Mislim da su postupci ti koji olakšavaju sada kompletno procedure i koje na neki način će manje opteretiti naše građane. Ali što možemo zaključiti iz ovog zakona? Iz ovog zakona možemo zaključiti da će nam izdaci za mirovine porasti, ne samo zbog povećanih korisnika kad govorimo istospolne zajednice nego i zbog toga što štitimo građane u ulasku u mirovinu i dajemo im povoljnije uvjete nego je to bilo do sada. I tada se vratimo na ono osnovno pitanje koje eto u četvrtoj godini mandata koalicijska Vlada nije dotaknula. Nije dotaknula. Najveći deficiti u Republici Hrvatskoj kad govorimo o proračunu su mirovine. Deficiti po mirovinskom sustavu su m iznad 17 milijardi kuna iz godine u godinu. novim izdacima koji će nas pratiti, ne možda u narednoj ali narednim godinama, mi ćemo povećavati naš deficit. Ako još imamo i nesreću pa malo krene jača inflacija i nekakav gospodarski rast pa počnemo usklađivat mirovine, tada možemo očekivat i 18 18 i 19 milijardi deficita u mirovinskom sustavu. Pitamo se je li moguće da cijeli mandat mi govorimo o deficitu, načinu kako suzbijati deficit, a najvećeg uzročnika nismo dotaknuli. evidentno da to može biti samo rast stopa osiguranja, ništa drugo nego stopa osiguranja. Ali svaki rast stope osiguranja ugrozit će gospodarstvo, konkurentnost gospodarstva. Znači trebalo bi smanjiti zdravstveni doprinos, a zdravstveni doprinos financirati iz poreza na imovinu. I u biti sa rada seliti opterećenje na bogatstvo koje nije u funkciji, jer kad govorimo o porezu na nekretninama onda mi uvijek govorimo o opterećenju imovine koja nije u funkciji. Znači rješenja postoje, rješenja su čak i o odlukama Vlade napisana. Jer znate, plan konvergencije govori o tome, ali ga Vlada ne provodi i veli neće se provoditi. Prema tome, mi smo svjesni da najveći deficit u proračunu Republike ne rješavamo. I to je ono što je zabrinjavajuće. Dobro i pohvalno da korisnicima, građanima omogućimo jednostavniji sustav i sustav koji će ih štititi, koji će zaista u mirovini imati nešto više. Ali ne razmišljamo kako ćemo osigurati sredstva za mirovine koje su itekako neophodne. To je jedan od problema koji 4 godine nismo dotakli. Vratimo se drugom problemu, a drugi problem se zove drugi mirovinski stup. Sve analize čak kod uvođenja tog sustava su jasno rekli da 5% doprinosa iz plaća je nedovoljan za drugi mirovinski stup, nedovoljan. Sve analize svjetskih institucija koje se bave ovim sustavom upozoravaju RH, Vladu, nas u Saboru da je 5% neodrživ sustav drugog mirovinskog stupa. Što to znači? To znači da svi oni koji će zaista biti korisnici, ne generacijske solidarnosti nego drugog mirovinskog stupa po osnovu štednje imat će manje mirovine nego ovi koji imaju generacijsku solidarnost i tada nema logike da imamo drugi mirovinski stup, zaista nemamo jer će jednostavno pored njegove vlastite štednje koja bi trebala biti okosnica mirovine potrebna bit nova generacijska koja se neće govorit o novoj, nego socijalnoj mirovini, pa će socijalne mirovine bit veće nego one koju će ljudi zaraditi svojim izdvajanjem. Prema tome, znani problemi, poznati su problemi. Ali nadležno ministarstvo ne predlaže rješenja, Vlada ne predlaže rješenja. I tada u biti se pitamo kako možemo u biti doći do rješenja jednog od najvećih deficita državnog proračuna. I onda se nemojmo čudit da rješenja imamo u velikom PDV-u što namjera poreza nije financiranje mirovina, nije. I onda možete samo jedan zaključak donijeti. Koalicijska Vlada lijevog centra porezima opterećuje građane. Svi porezi su nam iz osnova plaća i iz osnova a osnov potrošnje je opet građani Hrvatske većina su radnici ili umirovljenici. Na takav način možemo reći da Hrvatska nije dovoljno socijalna i da na najvažnijem pitanju mirovinskom sustavu nije pokazala dovoljno osjetljivosti. Evo toliko za zaključak, a zakon treba podržati jer je u korist građana. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Branko Vukšić prva. Uvaženi kolega Liniću, kad ste, kad je riječ o mirovinama često se spominje činjenica o nedostatku 17 milijardi kuna godišnje koje treba izdvojiti za mirovine. ne jedan puta, ne 10 puta, stotinu puta smo ovdje govorili o mirovinama po posebnim propisima koje bi trebale. To je 182000 ljudi koje bi trebalo izdvojiti iz mirovinskog. I trebalo bi izdvojiti sve one mirovine ili onaj dio mirovina koji nije uplaćivan u mirovinski fond i došli bi manje do zablude, zapravo ovo je jedna obmana, obmana koliko nedostaje novca znači u Mirovinskom fondu. I druga stvar koja je vrlo važna to je prevažna stvar, a to je da ljudi koji imaju 40 godina, 41 godinu radnog staža odlaze u mirovinu pod nejednakim uvjetima, dobivaju te mirovine za istu uplaćenu vrijednost, iste godine staža su prevelike razlike. Sve ovisi o tome tko je koje godine išao u mirovinu. To je zapravo jedna takva nepravda prema ljudima koji su čitav život radili i koji imaju po nekoliko stotina kuna ili čak čak u tisućama kuna se izražava razlika u mirovini. To su oni stari umirovljenici, novi umirovljenici što često kolege iz HSU-a govore o tim nepravdama. Znači, mi ovdje govorimo o tim nepravdama, ali nikad te nepravde ne ispravljamo ili rijetko kad ispravljamo. Znači, izdvojiti sve ono što je po posebnim propisima iz Mirovinskog fonda. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. podjelu mirovine da vidimo ono što smo ostvarili po osnovu rada, a ono što smo ostvarili po nekakvim posebnim propisima. I sad ćemo imati pravi iznos koji bi bio iskrivljen, jer znate saborski zastupnik dobiva mirovinu. Pa nije on svu mirovinu zaradio sjedeći u Sabor nešto je u svom radnom vijeku. I zato ja smatram da nakon ovoga zaista neće biti problem Mirovinskom zavodu izdvojiti i razdvojiti te mirovine. I to će bit ja vjerujem u par milijardi kuna ako bude. Ali ne trebate se opterećivat. Proračun financira mirovine 17 i pol milijardi. Znači, mi ionako iz proračuna dajemo u Mirovinski fond. I zato nema nikakve želje da se Mirovinski fond posebno vodi. Znate, isto će vam se dogoditi i sa Zdravstvenim fondom. Mi smo ga izdvojili, vrlo brzo će biti deficiti toliko evidentni da će novi ministar vjerojatno tražiti povrat u proračun jer najsigurnije je u proračunu, onda ne morate voditi brigu jer jednostavno preveliki su rashodi, a nedovoljni prihodi na milijun i 340 tisuća zaposlenih. To nije dovoljan broj da bi i jedan i drugi fond opstali van državnog proračuna. Hvala lijepo. Pa kolega Linić vi ste se dotaknuli tu nekih stvari koje nažalost u ovom Saboru se vrlo rijetko raspravljaju. Međutim, ove ključne odredbe ovoga zakona upravo tangiraju drugi stup mirovinskoga. Jer većina ovih ljudi, ovdje se spominje 2014., zapravo 2024. i 2027., tada će doći do prvog velikog vala onih koji će praktički imati veći dio svog radnog staža uplaćivan u drugi stup mirovinskog i tada će nastati da tako kažem jedan socijalni kaos. Jer je evidentno da 5% neće zadovoljavati. Druga stvar, kad se donosi ovakav zakon on mora imati dugoročne fiskalne procjene.

Ne što se tiče vas osobno, nemojte to osobno shvatiti, ali naprosto se mora računati s tim. Jer ako vi nekome omogućite, a s pravom omogućavate da sa 60 godina i 41 godinu staža ide u mirovinu on si praktički 5, 6 ili 7 godina ovisno kolika će granica biti za odlazak u mirovinu produžava korištenje drugog stupa mirovinskog. A taj drugi stup mirovinskog je projiciran ipak na određen broj godina. Dakle, posljedice ovog zakona fiskalno su dugoročno vrlo teške financijski, a posljedice ovog zakona na primanje budućih umirovljenika su socijalno vrlo opasne. I zato mi ovdje guramo neke stvari kao tehničke promjene protiv kojih čovjek naprosto ne može biti. Ali, osnovni problem mirovinskog sustava svih ovih godina što procjene fiskalnog učinka se nisu radile na 20 ili 30 godina. Pa sjetite se samo one priče 6% 6% plus 100 kuna, to je u jednoj godini koštalo 100 milijuna kuna. Međutim danas nakon nekoliko godina to košta preko milijardu kuna. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Slažem se s kolegom Šukerom da gledajući dugo godina ovo su vrlo teška opterećenja za državni proračun. Zašto? Pa zato što sam uvjeren da će socijalna mirovina koja će pratiti drugi mirovinski stup biti u visini današnje generacijske solidarnosti. I to znači da u biti nama efekti koje bi trebao donijeti drugi mirovinski stup, a drugi mirovinski stup bi trebao smanjiti iznos za generacijsku, mi to nećemo imati jer ćemo jednostavno radi socijalnog kaosa imati obvezu Vlade i ovog Parlamenta da razmišlja o socijalnoj koja neće biti socijalna mirovina nego će biti stvarna mirovina po osnovu generacijske solidarnosti gdje će jednostavno se morati ići na visinu negdje kao da ste radili 60 godina, 40 godina radnog staža i da ćete tu morati osiguravati tako visoku socijalnu mirovinu. To je nažalost samo znak da smo ušli u sustav kojeg nismo dograđivali i da efekte koje je trebao taj drugi mirovinski stup mi jednostavno nećemo imati. A da ne govorimo što će se sa fondovima događati kad počnu redovite isplate i sve ono što je, njihova likvidnost će značajno opasti i sve ono što smo htjeli postići da fond služi za financijsko tržište i jačanje financijskog tržišta u RH mi toga nažalost nećemo imati. Pa u biti se pitam da li neka od Vlada mora razmišljati što sa drugim mirovinskim stupom? Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. ovo je vrlo važna tema jer kada je u pitanju mirovinsko osiguranje onda moramo se osvrnuti da je u pitanju jedna trećina građana RH jer to jer to su ljudi koji ovise o primanjima iz mirovinskog sustava. Kad je u pitanju sam zakon onda moram naglasiti da pojedine odredbe, one idu u cilju poboljšanja zakona, u cilju rješavanja određenih nedoumica i poboljšanja i u svakom slučaju ništa nije sporno u samom zakonu kad govorimo i o skraćivanju radnog vremena, kad govorimo i o životnom partnerstvu, kad govorimo i o nasljeđivanju i novčanim primanjima. Nije problem ni dosadašnja odredba koja stoji kada kaže se mijenja naziv u prijevremenu mirovinu u starosnu mirovinu za dugotrajni rad, ali ovdje ću zastati i osvrnut ću se na 10 000 umirovljenika koji su ogorčeni, koji su u trenutku stupanja na snagu ovog zakona imali preko 60 godina i preko 41 godinu staža i oni su trajno oštećeni, trajno im je umanjena mirovina. Zakonodavac u to vrijeme nije vodio računa o tih 10 000 građana ili umirovljenika koji teško preživljavaju jer zakon se počeo primjenjivati samo na one koji su otišli u mirovinu poslije 1.01.2014. godine. Mnogo tih umirovljenika se obraćalo meni osobno, s puno njih sam razgovarao, puno ih se požalilo na način da su diskriminirani, nisu tražili da njihova prava se retroaktivno vraćaju i da im se isplaćuju nekakvi zaostaci, traže samo da se izjednače sa pravima sadašnjih umirovljenika jer smatraju da uplatama doprinosa dugogodišnjim, a nekih ima i 46 godina koji su uplaćivali, su trajno oštećeni a njihov doprinos u mirovinski sustav je puno veći veći od onih koji su otišli čak u redovnu mirovinu i nisu penalizirani i nije im umanjena mirovina. Zato sam i podnio amandman ne na način da se retroaktivno tim umirovljenicima isplaćuju nekakvim zaostaci nego njihova prava da se izjednače sa pravima ovih 5,5 tisuća 5,5 tisuća umirovljenika koji su od 1.1.2014. godine otišlo u mirovinu i nisu više penalizirani, da im se na neki način obešteti taj njihov doprinos koji su godinama uplaćivali a u trenutku odlaženja u mirovinu su izgubili. Ja vjerujem da će predlagač zakona imati to na umu, jer ljudi su ogorčeni, ljudi govore da nisu ravnopravni u našem društvu, pogotovo nisu ravnopravni sa ostalim umirovljenicima, pozivaju se i kažu da će pokretati i ustavni spor na način da se poništi takva odredba jer smatraju da su diskriminirani i vjerujem da će se to uzeti u obzir i vrednovati vrednovati njihov doprinos i izjednačiti sa sadašnjim umirovljenicima jer to je i prilika promjenom naziva tih umirovljenika da se i ispravi ta nepravda. Ovdje su prethodnici govorili, a i predlagač zakona o tome je u jednom djelu i naznačio da vezano za problem osiguranja sredstava u prvom prvom stupu mirovinskog osiguranja je i problem u proračunu. Znademo da negdje oko 36 milijardi ode sredstava za isplatu mirovina godišnje. I ovdje je bilo govora i o tome da dio umirovljenika je otišao po posebnim propisima u mirovinu i sad kad uzmemo taj iznos po posebnim propisima to je negdje oko 8 milijardi i 200 milijuna kuna, jasno da i oni su dali određeni doprinos sa uplaćivanjem doprinosa. Druga stvar što je njihov odlazak u mirovinu drugačije vrednovan i jasno da tu treba stvarno kvalitetan izračun da vidimo koliko je to što nedostaje sredstava u provom mirovinskom stupu ili tom obaveznom mirovinskom sustavu. Ovdje su neki rekli da trebalo bi stopu mijenjati, kolega Liniću mislim da je to naznačio, povećati neki govore da bi trebalo i u drugom stupu povećati doprinose izdvajanja. Ja moram reći da je problem mirovinskog sustava i prvi i drugi stup, da nikad nismo kvalitetno izanalizirali koje posljedice nosi prvi i drugi stup. Mi danas ne znamo ako je neko otišao u mirovinu i ima mirovinu iz drugog stupa kolika mu je mirovina. Znademo da neki kojima je obračunavano da je to bilo po nekoliko kuna čak. Što će to nositi buduće umirovljenike to ni ne znamo, ali znademo da je taj sustav uveden 2002. godine, znademo da su tada doneseni propisi da obavezni u drugi mirovinski stup idu oni koji nemaju 40 godina, a od 40 godina do 50 godina mogli su birati. Danas smo negdje na pola puta toga, jer je 13 godina prošlo, još mora proći 12 godina da dođe ta generacija na koju će se stvarno odnositi taj drugi mirovinski stup. Što će se u tih 12 godina desiti to nitko ne zna. Ali koji mi danas imamo problem? Mi danas imamo problem jel što više odlazi radnika u mirovinu to je manje onih koji uplaćuju 20% u prvi mirovinski stup, a kada smo donosili ili nismo mi, nego je donesen 2002. godine onda je jednu četvrtinu doprinosa prebacilo se u drugi mirovinski stup i tada je kazano je to će biti bajno, biti će dobro a danas kukamo sa time da nam fali novaca u prvom mirovinskom stupu da moramo to u proračunu nadoknađivati iz nekih drugih sredstava. Niko tada nije mislio što će se desiti i nije računao nego govorilo se tada aha bit će sve lijep, bit će veće zapošljavanje, a eto poslije toga nakon 6 godina krenuli smo u određenu krizu, u određenu recesiju i od tada imamo sve manje zaposlenih, a čim je sve manje zaposlenih onda znači da su i manje uplate u pojedine mirovinske fondove. ovdje moram naznačiti i jedan podatak koji sam pratio, a on se tiče negdje u zadnjih 3 godine da je broj umirovljenika u zadnjih 3 godine porastao za 8 800 umirovljenika, a broj onih koji uplaćuju doprinose da se on smanjio za 67,5 jasno da takav sustav ne može jednostavno opstati i mi onda jedino možemo predlagati povećanje stope ili eventualno neke druge mehanizme ići u daljnji deficit kada je u pitanju ovaj proračun, pokrivati manjak tih sredstava. A pitanje zapošljavanja, pitanje većeg broja zaposlenih to eto do sada nismo riješili i praktično najveći dio tereta je na grbači umirovljenika, radnika i velikim dijelom građana, podnošenje ove, ukupne ove krize. I šta smo mi danas došli? Mi smo danas došli da imamo jednog umirovljenika na 1,13 zaposlenih. I ovakvim tempom ako dalje idemo vrlo brzo ćemo doći da ćemo imati jednog umirovljenika i jednog zaposlenog a tada jasno da niti jedan sustav to neće moći podnijeti. u kojim djelatnostima najviše došlo do pada zapošljavanja? Poljoprivreda i šumarstvo 12 tisuća radnih mjesta je nestalo, prerađivačka industrija 17 građevinarstvo 10 tisuća, trgovina 14 tisuća i ostalih isto negdje oko 14 tisuća što je ukupno 67 tisuća onih koji uplaćuju. Mi imamo sa jedne strane da premijer kaže da je nezaposlenost pitanje nacionalne sigurnost, s druge strane prepucavamo se prema podacima da li su stvarni podaci Državnog zavoda za statistiku ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. I tu se razlikujemo od nekakvih podataka od 90 tisuća pa do 60 tisuća o tom broju. A puno činjenica ne uzimamo u obzir da imamo i negdje oko 22 tisuće poljoprivrednika koji uplaćuju poljoprivredno osiguranje ali koje je duplo manje od ovog osiguranja jer ono iznosi 10% a ne 20% kada uzmemo zajedno prvi i drugi stup. Jasno da sa druge strane imamo sve veće siromaštvo, sve većeg broja ljudi u siromaštvu a sa druge strane podaci nam govore eto naraslo je 221 multimilijunaš koji imaju svaki po 210 milijuna kuna. Imamo znači sve više nezaposlenih, imamo sve više onih koji žive u siromaštvu a sa druge strane imamo sve više onih bogatih koji su itekako u ovim kriznim trenucima uspjeli se obogatiti, steći ogromno bogatstvo i negdje po tim podacima stoji da negdje oko dvije trećine vrijednosti njihove imovine je ukupni bruto društveni proizvod u Republici Hrvatskoj. Ovakvim načinom a po nekim procjenama koje govore da i u narednom periodu broj tih multimilijunaša će rasti. Što to znači? Znači da nismo dovoljno kvalitetno izanalizirali, da nismo kada je pitanje mirovinski sustav kvalitetno ga postavili i o njemu razgovarali na način i u onoj drugoj varijanti ne samo kada predlagač predlaže nešto i govori samo o onom boljem koje bi se trebalo desiti u nekakvom narednom periodu u budućnosti a uopće ne računa o onoj lošijoj situaciji i onoj goroj situaciji koja može izazvati određene probleme a da ne kažem i kaos. Jasno da umirovljenici kojih ima negdje oko 550 tisuća, koji žive od mirovine do 2000 kuna a negdje oko 90 tisuća ih ima i do 500 primanja, teško danas preživljavaju, oni su ti koji su blokirani, oni su ti koji ne mogu podmirivati svoje obaveze. Neki dan sam razgovarao sa jednom gospođom kojoj je muž imao OPG, ona je otišla u mirovinu, nisu uplaćivani doprinosi za mirovinsko osiguranje, kamate su sa 15 tisuća kuna narasle na još 14 tisuća kuna, to je ukupni dug 29 tisuća kuna a ona ima mirovinu 1100 kuna. Suprug joj je umro u međuvremenu i od svoje mirovine 1100 kuna jednu trećinu mora daljnjih 6, 7 godina plaćati taj dug kojoj joj je porezna uprava sa ovrhom dala. sustava ovoga ako ozbiljno o njemu i pod hitno ne počne se na ozbiljniji način razgovarati, bojim se da neće biti šanse za buduće umirovljenike. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče imamo 5 replika. Prva replika i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Tušak, u početku svoje rasprave i tako ste ju započeli i rekli da ništa nije sporno u ovom zakonu. Iznenadila sam se i digla sam repliku a do kraja ste ipak pokazali da je u stvarnosti najspornije u ovom zakonu 4 godine ove Vlade koja zaista je učinila sve u cilju zatvaranja radnih mjesta a ne da se otvore, koja nije imala rješenje i rješenje problema sustava a posebno u pogledu osiguranja mirovina i adekvatnih mirovina za mlade radnike. Mladi su dugotrajno nezaposleni, rade na crno. U Hrvatskoj trenutno radi milijun i 300 tisuća ljudi pa se taj broj u stvarnosti izjednačio, gotovo izjednačio sa brojem umirovljenika. I zaista je sporno, sporno je kako da li će ti mladi umirovljenici biti u svojoj budućnosti siromašni stari ljudi kao što su današnji umirovljenici koji jedva kraj sa krajem sastavljaju. Evo to je sporno. Zaista pokazali ste kroz svoju raspravu sporno vladanje ove Vlade. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Hvala. Pa kolegice Sumrak, kada je u pitanju mirovinski sustav ja ne bih izdvojio samo ovu Vladu, ja bih izdvojio i prijašnje Vlade jer ovaj sustav smo donesli 2002. godine, poslije toga su bile i neke druge Vlade. ali drugi stup se počeo primjenjivati 2002. godine. … /Upadica se ne razumije./ … Znači da ne može se tu amnestirati nikoga. O tome ozbiljno nije razgovarano i mi jesmo sada u takvoj situaciji. 2008. smo ušli u krizu i vaša Vlada već se tada susretala sa određenim problemima. Kad su u pitanju mladi, je, danas imamo opciju o kojoj se govori, je, idemo zapošljavati mlade, dajmo poticajna sredstva za zapošljavanje tih mladih, ne davat sredstva nego oslobađanje poslodavaca određenih sredstava što je dobro i ja to podržavam u svakom slučaju. Ali što imamo u praksi? Kad je donašan taj zakon upravo o tome smo upozoravali i to se danas dešava da se zapošljavaju ti mladi jer je jeftinije poslodavcu, a otpuštaju stari, stari koji više neće moći do radnog mjesta doći i to je katastrofa. Posljedice donošenja pojedinih zakona ne analiziraju se nego tek u njihovoj primjeni onda nas lupe po glavi, onda ih idemo mijenjati po hitnom postupku, onda idemo uvoditi određene kontrole, ali eto to je to, zato se ovdje i nalazimo. Prije svega rekli ste da se ne zna kolika je mirovina iz drugog stupa. S tim se ne mogu složiti jer točno se zna, iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dobije se mirovina iz sustava generacijske solidarnosti, a rješenjem Raiffeisen mirovinskog društva koje to jedino isključivo vodi dobije se rješenje o toj mirovini iz drugog stupa. Jedino što se tu možemo složiti to je problem isplativosti koja se tiče biti član drugog stupa i štediti u njemu jer svi podaci pokazuju da je on za veliku većinu zaposlenih u Hrvatskoj danas neisplativ. Zbog čega? Zbog toa što je negdje oko 70-80% zaposlenih ima plaću ispod hrvatskog prosjeka. Svima njima ta mirovina iz drugog stupa neće se isplatiti, posebno stoga što zasad još uvijek nismo popravili Zakon o dodatku od 4 do 27% gdje su oni uskraćeni od njega i to je najveća razlika i najveća nepravda koja pravi razliku između prvog i drugog stupa. Drugo o čemu ste rekli to su, bili ste za to da se povećaju stope za prvi i drugi stup. Pa i naši ekonomisti govore da postoje tri stvari, da treba veća zaposlenost, da treba ili smanjit mirovine ili povećat doprinose. Zaposlenost je takva kakva je, čekat ćemo još malo duže, smanjenje mirovina ne dolazi u obzir jer su one 2,5 puta veće od prosječne plaće. Jedino povećanje doprinosa dolazi u obzir, a tu moram reći da naših 20% u odnosu da europske države članice i srednje Europe imaju prosjek 27%. Pa pitam kako mi onda ne možemo bit konkurentni sa 20%, ako su oni sa 27% konkurentni. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa kolega. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zlatko Tušak.

tu bi se potkrala možda greška. Koliko je umirovljenika koji primaju iz drugog stupa, to bih volio znat, koliko njih je pa onda bi mogli o tome razgovarati. Ovo što ste vi rekli ja se slažem sa vama, ali tu je jedan drugi problem, da li u ovakvoj zemlji gdje su porezi i doprinosi jako veliko opterećenje, gdje gospodarstvenici jednostavno ne mogu opstati je trenutak da bi mogli povećati doprinose za mirovinsko osiguranje. Oni možda jesu nužni, ali to bi bio daljnji novi udar koji bi itekako opteretio poslodavce koji jedva zbog ostalih poreza i doprinosa i da ne kažem davanja jedva preživljavaju. Zato mislim da tu postoji jedno rješenje o kojem se govori, a to je pitanje da li ovakav drugi mirovinski stup nama treba, tko će od njega imati korist i što će se desiti ako ovako ostane prvi mirovinski stup koji više neće se moći isplaćivati na ovakav način. To je pitanje o kojem itekako treba razgovarati jer možda neki koji misle po onim obračunima kakvi prinosi im jesu i uplate u drugom mirovinskom stupu da je to nešto jako puno novaca, ali onog trenutka kad počnu isplate mirovina onda će vidjeti da to nisu toliko veliki novci. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. a to je preraspodjela bogatstva, kad ste govorili koliko je multimilijunaša u posljednje vrijeme nastalo u Hrvatskoj. Pazite, sve ovo ostalo je trla baba lan, ovo je jedino važno pitanje. 99% ljudi se tuče oko mrvica, a ono što je najveće ono drži 1% ljudi na svijetu. Ista slika je u Hrvatskoj, još vjerojatno mnogo gora. Bivši ministar Škegro koji je jedna od neoliberalnih napasti od ministara, je rekao: "Nemojte misliti da će vam mirovina biti dovoljna da se prehranite, štedite." Tako biti bezobrazan, reći ljudi od 2500 kuna da štede. Koje je to licemjerje pa štedite. Kako? Da bi on s Questus fondovima i raznim fondovima mogao čim više haračiti. To je to. Koliko nam se uzme, govorim više ne nama saborskim zastupnicima, mi predobro živimo u odnosu na ostale građane. To je pitanje. Ovo ostalo je jednostavno svađa oko jedne kosti koju glođemo. Multimilijunaši preraspodjela bogatstva koja vjerojatno će to pomnim iščitavanjem gospodin Milanović Piketija doći, dokučiti kako se to može preraspodijeliti. Jer oni koji drže bogatstvo će vjerojatno siromašnima sami dati. Ne, to ćemo morati uzeti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zlatko Tušak. u krizama imamo sve više siromašnih, sve više bijednih ljudi, sve više onih koji kopaju po kontejnerima, a sa druge strane sve više multimilijunaša. Što je to? Znači to nešto ne valja. Netko nekome onda uzima ako je pitanje ukupnog kolača kojeg treba se dijeliti. Znademo kolač postoji takav. Netko uzme puno veće kriške na račun onih koji imaju sve manje. Tko to proizvodi? Pa to mi proizvodimo sa našim zakonima, to mi proizvodimo sa dodvoravanjima nekima i zato što nas ne zanima sudbina većine građana. A mislim da mi ovdje moramo itekako razgovarati o sudbini većine građana pogotovo kada se radi o milijun i 200 tisuća umirovljenika jer to je jedna trećina ove zemlje koji jedva preživljavaju i jedva žive Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Međutim, da se sada eto nakon petnaestak godina kako ste sami rekli otprilike smo na pola puta izračunavaju mirovine iz drugog mirovinskog stupa ispada da one iznose u nekim slučajevima svega nekoliko kuna, zapravo jednom riječju da su te mirovine ovoga trenutka neisplative. Dakle, istina je da kad se u mirovinskoj reformi zamišljao i promišljao taj drugi stup, da se onda promišljao da izdvajanja budu veća od 5%. Dakle, startalo se sa 5%, pa se zamišljalo da to bude povećano, dakle taj postotak na 7 i u konačnici na 10%. Dakle, da se taj postotak doista jest povećavao, a eto na žalost nije se. Za 12 godina kada će prva generacija doći u situaciju da joj se isplaćuje mirovina iz drugog stupa zapravo bi dobivala jednu solidnu mirovinu. Ovako na žalost ne.

nešto sasvim drugo. Ali ja kažem kada se projekcije rade onda se mora računati i o onom što bi se u drugom slučaju negativnije moglo desiti ne samo ono najbolje. A kada je u pitanju mirovinski stup drugi i izdvajanje u taj drugi mirovinski stup, samo kada bi izračunali od trenutka njegovog uvođenja, pa do trenutka koliko je država iz njega temeljem obveznica platila kamate i koliko je država dala kome ona daje. Ona daje umirovljenicima u drugom stupu. Ali sa druge strane, novci koji joj fale se zadužuje pod kamatama, duplo plaća. E to je stvar o kojoj nismo matematički izračunali da li gubimo, da li dobivamo. A šta će biti sutra teško je reći. Projekciju treba početi danas raditi i u najboljoj varijanti, ali i u onoj najlošijoj varijanti.

odnosno i njegove žene i navodite kako je on imao mali OPG i da nije plaćao doprinose i koliko su kamate izašle na te doprinose. Vidite, neuplata doprinosa od '97. godine smatra se umijećem, a ne nečim što je osiromašilo na dugi rok i što dan danas imamo probleme i sa mirovinskim i sa zdravstvenim. Jer je 1990. i ja se čak i ne čudim vašem razmišljanju, jer to je nekakvo generalno razmišljanje isto kao i voziti u prometu, skriviti prometnu, to je nešto uobičajeno, nešto normalno što se dogodi svakome. Dogodi se svakome i samo je onaj kriv tko ne pazi, isto tako tko ne poštuje propise. Ali 1997. godine tzv. kaznenom mini reformom ukinuto je kazneno djelo ne samo neisplate plaća, nego neisplata doprinosa. Mi smo imali velikih problema da to uvedemo kao kazneno djelo. Nekada do '97. godine iako od zbog i ratne situacije i općeg nereda u Hrvatskoj ti doprinosi su se prestali redovito uplaćivati. Dakle, što hoću reći? Koliko je to društveno opasno ponašanje i koliko nema opravdanja za neisplatu doprinosa. Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Ja se slažem da je neodgovorno ponašanje nekome ako su dozvolili dulje vremena, ali je pitanje možda bilo da li u tom trenutku ta obitelj je mogla preživjeti, da li im je OPG stvarao dovoljno sredstava da prežive i da plate sve svoje obveze. Možda nije, ali je trebalo tražiti određeno rješenje. i postoje zakoni da se u datom momentu mijenjaju. Ali sada kada se ta osoba našla u takvoj situaciji da ne može podmirivati svoje obveze onda joj država uzima jednu trećinu te mirovine. A ista ta osoba za sva svoja davanja, za svu svoju potrošnju da joj ne uzme država tu jednu trećinu 25% samo na osnovu PDV-a bi plaćala poreze i doprinose jer mora kupiti i hranu, mora platiti račune. Ali ne, mi smo je doveli u jednu situaciju da je blokirana, da mora možda oprostiti, da mora ići po kontejnerima. A možda smo mogli na ovakav način opet uz kvalitetnu projekciju vidjeti da li smo trebali njih sa tolikim kamatama opteretiti ili su morali možda samo obavezu platiti glavnice. To je pitanje ove države koja treba itekako biti mudra kada su u pitanju osjetljivi građani sa malim primanjima i omogućiti im da prežive. To je opet jedan problem koji eto nismo riješili ali eto tu ženu smo doveli u takvu situaciju da danas ne može jednostavno preživjeti. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Liste nezavisnih zastupnika i poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin. Prvo, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Ivan (Nezavisni)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra po običaju dvojica nezavisnih zastupnika kluba podijelit će ovu raspravu. U prvom dijelu govorit ću ja načelno o nekim stvarima, a u drugom dijelu govorit će gospodin Damir Kajin. Da Hrvatska ima mnogo problema i na svim područjima ne bi trebalo dokazivati, a izjave koje čujemo i sa najviših mjesta ne ohrabruju nego zabrinjavaju hrvatsku javnost. Naprosto kao da smo ukopani u rovove i ne vidi se izlaska iz tunela, ne vidi se svjetlo na kraju toga tunela, ili ne vidim ga ja osobno. Kad se rješavaju ovako gorući problemi kao što je pitanje mirovina onda smatram da je potrebno uspostaviti prave kriterije prema kojima bi se mjerilo i rješavalo ove probleme. Jedno od tih mjerila i stavova bila bi jednakost svih građana RH pred zakonom. Ako to pravilo zanemarimo i ne vodimo o njemu računa onda će nam se raslojavanje u društvu događati skoro spontano i da je to nemoguće izgleda spriječiti. Kad su teška vremena onda mora doći do izražaja solidarnost među grupom. To je pratilo čovječanstvo od davnih početaka kada su vođe plemena odlučivale tko će preživjeti radi nedostatka hrane do današnjih vremena velikih socijalnih razlika u raznim kategorijama stanovništva pa kad se radi i o mirovinskom osiguranju i o plaćama, mirovinama s kojima se teško i preživljava. Ali, to je zadnja faza života, preživljavanje, a onda će doći ona druga faza otpornost i borba za to preživljavanje. Smatram da pred zakonom, što je jedna od maksima Francuske revolucije, mora biti jednakost svih građana pred zakonom pa kad se radi i o mirovinskom osiguranju ili mirovinama koje smo uplaćivali, a koje ne dobivamo. Rastu s jedne strane osiromašeni građani, a s druge strane množe se oni čiji prihodi idu na milijune kuna. Tu bi trebalo poraditi na tome da te razlike budu što manje i da se uvede sistem oporezivanja onih koji više imaju da daju više u zajedničku blagajnu. Drugo, treba uspostaviti financijsku disciplinu koje u Hrvatskoj izgleda mi nema nego nateže svatko na svoju stranu i opravdava svoje zakone kao opće važeće zakone. U ovom dijelu kratko ću se osvrnuti na svoju situaciju, mogu tu biti subjektivan, to je normalno kad se radi o vlastitoj osobi, ali sam u načelu i kad se rješavaju problemi opći da treba sačuvati tu jednakost pred zakonom i da u vremenima krize ne bi smjelo biti privilegiranih skupina, pojedinaca ili ustanova. Ja sam kao dugogodišnji, 50 godina svećenik, davao godišnje doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje. kad sam 2011. ispunio uvjete za mirovinu odlučio sam ići u mirovinu, posvetiti se jednom društvenom radu ali ne kroz političku stranku i opredijeljenost nego kroz građansku inicijativu. I zaslužio sam sankcije koje i danas traju da ne smijem se baviti politikom, a stari Grci su definirali čovjeka kao homo politicus, animal politicus, dakle čovjek je u biti političko biće i ako se ne baviš politikom i općim stvarima društva, onda je pitanje što je zapravo čovjek? Svakako umirovljen jesam službeno ali mirovinu do danas ni jedne lipe nisam primio. Tu Crkva uračunava saborsku plaću koju ja dijelim i ostaje mi 5000, ali to je moja stvar, ali Crkva je privilegirana u odnosu ili neke druge zajednice su privilegirana na račun osiromašenja samoga puka. Prošlih dana je Papa Franjo rekao da je novac izmet Sotone ali taj izmet izgleda da se kod nas jako cijeni i da se Papu baš ne sluša u onome što Papa kaže. Ja sam za poštivanje toga autoriteta bez obzira što neka svoja mišljenja ima i za se ih držim, ne osnivam nikakvu stranku nego građansku inicijativu i smatram da svi mi koji se bavimo općim problemima društva u naravni trebamo biti humani ljudi, humanisti Hrvatske koji će se zalagati za opće dobro a onda svoje interese stavljati također u rješavanje ali u kontekstu rješavanja općeg dobra. Hvala lijepo. Nastavit će Damir Kajin. Poštovana gospođo potpredsjednice možda je novac izmet Sotone, ne proturječim Papi ali ga je Vatikanska banka puna. Međutim, da se evo ovako nekako dotaknem ovih multimilijunaša o kojima su gotovo svi prije mene govorili. U Hrvatskoj bogatijih od 30 milijuna dolara ili 167 milijuna kuna ima 220 osoba. Bilo ih je 3% više nego 2012. Prije 10 godina znači bogatijih od 30 milijuna dolara bilo je RH 128. Znači broj tih multimilijunaša u Hrvatskoj se povećao za 72% od 2012. godine. Da broj hrvatskih građana težih od 30 milijuna dolara raste vidimo jer su ti postoci i daleko, znači taj rast je daleko brži nego u svijetu. Po broju multimilijunaša premašujemo znači i Sloveniju. Znači ako netko ima taj netko će imati još i više u ovoj zemlji, a ako netko nema u ovoj zemlji neće imati ništa ili će završiti u Kanadi, Australiji, Americi ili šta ja znam Njemačkoj. Koga se ovdje oporezuje, koga se normalno guli? Guli se male a velike ako je moguće u pravilu im se pomaže. Da, sustav je u RH što smo čuli u najmanju ruku prenapregnut. Krajem siječnja ove godine osoba bez posla nezaposlenih u Hrvatskoj bilo je 329 751, broj nezaposlenih, ono što je interesantno, ono što je frapantno je manji u odnosu na siječanj prošle godine za 54 625 osoba. I onda si čovjek postavlja pitanje gdje su ti ljudi? A s druge strane i broj radnih mjesta je u ovoj zemlji eto neusporedivo manji. Jasno odgovor može biti samo jedan, ti ljudi su završili u inozemstvu. Smatra se da je prošle godine broj onih koji su napustili RH blizu 50 Prvi puta je broj zaposlenih na granici od 1,3 milijuna stanovnika. Od krize je Hrvatska izgubila 200 tisuća radnih mjesta, odnos umirovljenika i zaposlenika je danas 1 naspram 1,07 ili na 100 umirovljenika radi 101 radnik. Početkom 2008. to je bilo 1 naprema 1,34, sada je 1 naprema 1,07. Ministar socijalne skrbi se nada da će 2015. porasti broj radnih mjesta, ali pad industrijske proizvodnje početkom ove godine blagi rad BDP-a koncem prošle, ove godine bojim se da će nas demantirati. 44,8% nezaposlenih su mladi do 25 godina, a broj nezaposlenih je veći za 2 puta nego 1989. godine. Radno mjesto je danas ili bolje rečeno lutrija. Sve pada osim broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, jednom riječju u nadgradnji. tisuće ljudi od krize na ovamo ima više zaposlenih, 200 tisuća s druge strane u realnom sektoru je manje zaposlenih. Potpore su ključ zadržavanja radnih mjesta i jednog sustava su normalno potpore. Ako je od krize izgubljeno 200 tisuća radnih mjesta zašto se onda čuditi broju blokiranih 322 500 ljudi, 700 tisuća ljudi prima plaću ispod 2500 kuna. Jasno da je najveći deficit ono o čemu su svi govorili ovaj u Mirovinskom fondu, odmah iza njega u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i zato je jasno da treba korigirati tu stopu za mirovinsko osiguranje. Ali opet ne udariti, kako što neki predlažu na imovinu jer gro ljudi u ovoj zemlji koji su štedjeli u imovinu preko noći bi bilo uništeno, osim ako prvu i drugu nekretninu i ubuduće ne budemo tretirali kao, ili bolje rečeno taj porez tretirali i izjednačili sa sadašnjom komunalnom naknadom. Gro ljudi u ovoj zemlji nasljeđuje imanja, dolaze u stare godine oni to ne mogu više obrađivati, ono što treba oporezivati jesu možda ovi multimilijunaši ne možda nego sigurno i oni koji su ne znam dolazili do državnih nekretnina, kupovali iste za 1 do 2 kuna, pa kasnije to urbanizacijom preprodaju za 30, 50, 100, 200 i više eura. To treba ma ne oporezivati, to treba za početak oduzeti. Seljaku treba omogućiti sve, špekulantu uzeti sve. Seljaku dati krv, ovima drugima ne pustiti krv, to bi bilo, kako bih rekao krvnički, krvoločki, morbidno, ali naprosto to neka se onda oporezuje. Barem kada bi ti obrađivali onda čovjek bi šutio ali ovako jasno ni to n radi. Ja se bojim da se drugi mirovinski stup pretvara u jednu veliku obmanu, što ćemo sa fondovima sutra, neće proći dugo i mi ćemo drugi mirovinski stup morati vratiti u proračun. Tek za 12 godina čuli smo mirovine će se u cijelosti isplaćivati onima iz drugog stupa ali rekoh, sve će to prije toga završiti u prvom stupu. Samo jedan podatak da kažem kako prilike u ovoj zemlji stoje za 8 radnih mjesta ovdje u Saboru nedavno se javilo 1150 zainteresiranih na jedno radno mjesto konkuriralo 144 osobe. I opet ću reći, u najgoroj situaciji su obrtnici. Nedavno je u tisku izašlo jedno pismo, ja ću ga pročitati, reagiranje, kaže ovako otprilike kada je riječ o mirovinama isto, ovo se moje pismo ne odnosi samo na mene nego nažalost na sve građane sličnih sudbina u Hrvatskoj. Ja sam radila 40 godina, otišla sam u prijevremenu starosnu mirovinu koja iznosi 2200 kuna. U međuvremenu mi je umro suprug a život ide dalje. Pitam se kako. Prvi mi je problem mala mirovina na režije i sve to a onda kažu legalizacije kuće u kojoj živim. U međuvremenu si je našla povremeni posao, sklopila ugovor o djelu na rad od 4 sata na dan. Bila sam sva sretna jer sam mislila da ću lakše moći podnositi sve nagomilane troškove kada stiže inspekcija rada i poslodavcu zabranjuje da radim. Pitam se hoće li netko donijeti jasan zakon za nas koji još nismo natjerani u dužničko ropstvo a brane nam raditi. Ne treba kazati da je i radnik koji je zaposlio takvu umirovljenicu platio kaznu. Kako to u buduće tretirati? Ingrid Antičević-Marinović replika na izlaganje Ivana Grubišića. Kažete don Ivane, gospodine Grubišiću kako ste umirovljeni onda kada ste odlučili se baviti javnim poslovima, baviti politikom. Evo dozvolite mi moje jedno kratko razmišljanje jer je sve dobronamjerne ljude to vrlo iznenadilo u Hrvatskoj kada su se vaša dotadašnja subraća vas odrekli jer ste najavili bavljenje politikom. Pa bih ja to na neki način svela na ovo. Možda je to, ne znam da li ćete se složiti ali dozvolite ovo moje razmišljanje, možda ste umirovljeni od njihove strane, iako dan danas kažete i niste dobili mirovinu koju zaslužujete zato što ste postali im ozbiljna politička konkurencija a pogotovo s politikom koja bi doista i koja doista više otkriva nego skriva lice crkve. Hvala. Damir Kajin, odgovor na repliku. Međutim, ta moja interpretacija i mišljenje je dovedeno u pitanje za suspenzijom od nekih čina svećeničkog reda i marginalizacijom u potpunosti pred narodom i pred kolegama svećenicima. Ja smatram da ako sam mirovinu plaćao redovito, kako je bilo propisano da imam pravo na tu mirovinu

propisivati uvjete bez obzira na državne zakone ali je onda pitanje koliko crkva prihvaća samostalnost države i njene zakone, koliko ozbiljno do njih drži. Ja ću spomenuti jedan događaj, jedno izneseno mišljenje velikog ruskog pisca Berdjajeva kada je 1922. došao u Pariz a iza njega je ostala Oktobarska revolucija a onda su ga pitali a što se nova dogodilo u Rusiji, on je odgovorio vratili su nas u srednji vijek. Ja se bojim da smo mi nekim potezima vratili Hrvatsku u srednji vijek gdje su neke institucije privilegirane i od 11.-og stoljeća od Pape Inocenta III i Grgura VII uspostavili takav sustav gdje je nezabludivost vrhovnog svećenika na prvom mjestu a onda iza nje slijedi nezabludivost i biskupa i svih onih koji obnašaju određene dužnosti. Ja ne želim jer sam djelovao u komunističkom sustavu skoro cijeli svoj svećenički vijek do '90.-ih, živjeli smo s narodom i za narod i nisam osjećao toliku izoliranost kao što je osjećam danas Hvala lijepa. Sada imamo repliku Željka Sabe na izlaganje Ivana Grubišića. Poštovani zastupniče, vrlo često slušamo, ne samo od vas u vašem izlaganju nego od brojnih drugih političara koji imaju priliku da se obraćaju javnosti. Ja bih to nazvao žalom za nekim prošlim vremenima koja su možda bila pravednija za narod. '91. godine kada smo se osamostalili i u Domovinskom ratu, ma nismo baš znali kako će nam biti uređena Hrvatska država osim da smo željeli samo samostalnost. Pa je onda nakon socijalizma došao kapitalizam, da mnogi nisu ni znali što će nam to donijeti. Ja bih rekao i slobodno to kažem da je sigurno sigurno socijalistički režim na neki određen način uređenje bilo pravednije u odnosu na kapitalizam, a posebno koji imamo možda u mnogim državama pa i u Hrvatskoj koji na neki određen način nije kontroliran, kontroliran, a posebno nakon pljačke ja bih rekao privatizacije koju smo imali u Hrvatskoj državi da omogućimo stvaranje takvog jednog kapitalizma u našoj Hrvatskoj. Ali ipak imamo tu uređenje i da li je dobro da mi govorimo ono što možda onima kojima je danas teško, da im podilazimo i da stvaramo jednu antipoduzetničku klimu, da spominjanjem 200 ili 400 nekih bogatih stvorimo neku klimu u Hrvatskoj državi da tih 200 ili 400 bogatih jednostavno promijene neku državu gdje će uložit svoj kapital i gdje će bit neka drugačija klima. Što bi bilo, a znamo da mnogi sportaši čak štoviše, polaze i prijavljuju se u neke druge države i plaćaju porez u nekim drugim država jer im je to povoljnije i sve po zakonu. Što bi bilo danas kada bi tih 200, 400 otišli iz Hrvatske države ako mi ne budemo bili pravedni prema svima. **Zgrebec, Dragica Ja se ne stidim priznati da sam kao dječak bio prosjak, da sam molio šaku brašna od onih koji su dali u mjesnu mlinicu, ali to mi daje jedan osjećaj solidarnosti s onima koji su danas bilo na kontejnerima ili odlagališta starih boca. S njima surađujem i s njima sam solidaran. Jasno da sam za samostalnu Hrvatsku, međunarodno priznatu jer moja obitelj je dala 7 žrtava za Hrvatsku. Ne znam tko može nabrojiti, možda pokojna Kata Šoljić sa 4 sina, ali moja obitelj je dala 7 žrtava. Prema tome, jesam za slobodnu ali moram priznati i to su pokazatelji da u onom bivšem sustavu nije bilo ovoliko nezaposlenih, bila je razlika između privilegiranih i onih obične raje ali ne ovako koja je bola oči. Dakle nije bilo nezaposlenih, nije bila ovolika razlika u mirovinama i nije bilo beskućnika jer su dobivali kredite, otplaćivali ih, zbrinjavali mlade i ne treba sve što je bilo sotonizirali, a sve što mi radimo … a doveli smo Hrvatsku u tunel bez izlaska. To se bojim i zato vam hvala što ste omogućili svojom replikom da ovo kažem pred ovim visokim domom. Hvala. Sada imamo replike na izlaganje kolege Kajina. Branko Vukšić, izvolite. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Kajin, na samom početku ste dali jednu opasku što se tiče Vatikanske banke da je ona puna. Samo bih ja podsjetio

Govorili ste o multimilijunašima. Pa sad je jedna replika koja mene čudi kad socijaldemokrati govore o antipoduzetničkoj klimi ili kad se govori o tome što bi danas trebalo biti. Pa ovdje se stalno u Saboru protura teza da kapitalisti hrane ili poduzetnici hrane radnike. Malo ste zamijenili tezu, pa valjda radnici hrane Todorića, a ne Todorić radnike. Od čega je on tog profita, kako je došlo do profita? Pa to su zamjene teza. Samo što se ne klanjate kapitalistima, ljubim rukice. Pa mi smo danas u robovlasničkom društvu, s tim što je ono robovlasničko društvo prije 200 i više godina bilo poštenije jer su rekli vi ste naši robovi, a danas se mi klanjamo bankama koje otpuštaju kao dio duga onog što su opljačkali već. Sve je zamjena teza. I socijaldemokratska Vlada to ovako kaže evo vidite kako su banke dobre, one onaj dio što su vas opljačkale će vam vratiti dio. Čekajte, tko koga hrani? Pa radnik nije onaj rob da se treba zahvaljivati onima kojima. To ste vi gospodine Kajin govorili o tim multimilijunašima i da su kupovali rekli ste za kunu, nisu ni kunu dali, ništa nisu dali. Uzeli su od banke kredit, otplaćivali od dobite firmi i ono što nisu vratili zbog toga su banke propale i tad su porezni obveznici sanirali banke. To je čista jedna velika pljačka

Koliko vidim i gospodin Vukšić je u klubu sa Slavkom Linićem isto koji je izašao iz socijaldemokrata. Ali se slažem sa gospodinom Grubišićem, nije bilo onoj državi kakva god da je bila, ali je ona država kakva god da je bila bila socijalnija i pravičnija od ove države. Normalno da smo svi željeli da dođe do promjena, ali isto tako nismo očekivali da će doći baš do takvog takvog bankrota moralnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj. tablicu za repliku, o tzv. a potiho se govori, tzv. gospodarskoj lustraciji. Državna revizija još u prošlom stoljeću je ustvrdila, još dok ju je vodila Šima Krasić da je 90% firmi u devedesetima, dakle privatizirano na krivi način, da kažem kriminalno. Međutim, po tom izvješću Državne revizije nitko ništa nije poduzeo. Kada bismo i vi kako ste rekli sami i razmislili o tome da ne da ljude trpamo u zatvor, nego da ono što su se okoristili sada u teškoj situaciji dio tog svoga i bogatstva i dobiti i kapitala prenesu, dakle onima koji su, dakle državi. Narod je država koji su to zapravo gradili desetljećima, da ne kažem stoljećima bilo bi barem malog pomaka u smislu i ovog Mirovinskog fonda i mirovinskog osiguranja. Dakle, jedna gospodarska lustracija koja je bitnija ne zbog zatvora, ne zbog kazni u smislu zatvorskih kazni, negoli zbog toga da se odvoji dio sredstava iz njihove dobiti i onoga što su zaradili kriminalnom privatizacijom, a u korist države. To bi bilo dobro i pozdravljam tu tu vašu raspravu. Hvala lijepo. To je rekoh ekvivalent od 167 milijuna kuna. Pretpostavljam da nitko radom u RH na jedan pošten način ne može doći do Ono što je isto tako interesantno, prije 10 godina ovih multimilijunaša težih od 30 milijuna dolara u RH bilo je 128. U 10 godina ta brojka je narasla ili porasla za 72% i danas premašuje njih 220 sa tendencijom rasta. Što taj broj više raste običnih, malih ljudi, malim ljudima biti će sve teže i situacija među njima krajnje, krajnje neizvjesna. Mislim da bi doista neke institucije u ovoj zemlji kada bi radile trebale preispitati kako su ti pojedinci došli do onih inicijalnih milijun eura nakon čega više ništa im u životu nije bio problem. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Đuro Popijač. Gospođo potpredsjednice, zamjeniče, kolegice i kolege. Evo danas pred sobom imamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, a koji je praktično već u primjeni gotovo 3 mjeseca. Raspravljamo o zakonu u kojeg su pretočeni svi članci i samo članci iz Uredbe Vlade RH od 19.12. i koji su u primjeni od 1.1.2015. godine. Vlada RH donijela je, dakle 19.12.2014. uredbu koja sadrži izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju od 49 članaka. Teško bi se, naime u povijesti rada Hrvatskog sabora pronašao ovakav slučaj zaobilaženja Parlamenta kada Vlada mijenja zakon u 25% točaka uredbom i to 5 dana nakon završetka zasjedanja Hrvatskog sabora, a da se nisu i ostvarili uvjeti. Dakle, uredbom se mijenja nešto i tada kada su zaista nekakve izvanredne okolnosti. 25% zakona su oni promijenili uredbom 19.12. pet dana nakon završetka rada Hrvatskog sabora. Siguran sam da u tih 5 dana, odnosno 3 radna dana administracija nije mogla pripremiti promjene i izmjene zakona od 49 članaka. Naravno da je taj zakon pripreman i puno ranije, a zanimljivo je i obzirom na to da ovaj zakon sadrži samo ono što sadrži uredba zašto je trebalo 2 mjeseca nakon početka rada Sabora čekati da ove izmjene zakona dođu u ovaj Hrvatski sabor. Pitanje je dakle zašto je zapravo Vlada željela izbjeći raspravu o ovim izmjenama u prosincu prošle godine, pa i danas raspravljati o zakonskim rješenjima koja su dva i pol mjeseca u primjeni i to s ovolikom količinom promjena ne znam kakvog ima i previše smisla osim evo što će slijediti jedno tehničko dizanje ruku i potvrda zapravo te uredbe od 49 članaka koja se dogodila 19.12. Pored toga, vrijedi podsjetiti da se Zakon o mirovinskom osiguranju, dakle tada uredbom mijenjao niti godinu dana od početka važenja 1.1. godine i to u 25% članaka. Ali već smo na žalost tri godine svjedoci ovakve metode rada pokušaja i promašaja, eksperimentiranja što sve skupa dovodi do narušavanja pravne sigurnosti, pogoršanja uvjeta poslovanja investicijske klime, a što je najgore ovo nije iznimka nego pravilo rada ove Vlade. Nije se dogodilo u mandatu ove Vlade da se donese neki zakon, a da ga se već u istoj godini ne mijenja i to često i više puta, a sve to s katastrofalnim posljedicama po gospodarstvo i po cijelo društvo. Na primjer, porezni zakoni u tri godine 40-tak puta, predstečajni zakoni 5, 6, koliko puta su se mijenjali i u toku nekoliko mjeseci. Zakoni vezani za tržište rada, mirovinski sustav desetak puta, je ono što je vezano za poticanje investicija sve su to samo neki primjeri eksperimentiranja koji za svoju posljedicu imaju činjenicu da smo postali najlošija ekonomija u EU. Uz sve to ova Vlada pokušava nas uvjeriti da su to veliki reformski potezi, a o kakvim se reformama radi to je jasno rekla i nedavno Europska komisija sa svojim upozorenjem da Vlada konačno mora u roku od 2 mjeseca predočiti konkretan plan reformi jer slijede penalizacije i sankcije, a vjerojatno i ono što će se najgore dogoditi onemogućavanje pristupa sredstvima iz EU europskim fondovima. Ova Vlada i ministar resorni koji evo nažalost danas nije tu uvjeravaju nas da isplata mirovina nije dovedena u pitanje i da mirovinski sustav nije ugrožen. To je naravno točno, do kad god se možemo zaduživati, do kad god možemo raditi poreznu presiju i poreznim prihodima krpati manjak u mirovinskom fondu. Do tada isplata mirovina naravno nije ugrožena pa kakvih takvih, ali je sustav ugrožen. I pravo je pitanje do kada se može tako. U 12. mjesecu

U tri godine imamo 100 tisuća manje osiguranika i 10 tisuća više umirovljenika. 10% se pogoršao omjer osiguranika i umirovljenika. Ako se ovakav trend nastavi mirovine će u sve većim iznosima biti isplaćivane iz poreznih prihoda i dok se do kraja ne uništi gospodarstvo i dok ne umre i zadnji porezni obveznik. To je sasvim izvjesni scenarij koji će biti direktna posljedica katastrofalne ekonomske politike ove Vlade. No na sreću i tome se uskoro bliži kraj. Na taj nas scenarij upozorava ne samo domaća javnost, poduzetnici, sindikati, ekonomisti već i Europska komisija koja u svom osvrtu o stanju hrvatskog mirovinskog sustava upozorava da će udio mirovina u odnosu na bruto plaću pasti na 22% iznosa prosječne bruto plaće, sada je on 31%, uz upozorenje i nama jako dobro poznatu činjenicu da Vlada ništa ne čini kako bi stvorila uvjete da se ovaj smjer preokrene. Što se tiče samog zakona, pored nekih tehničkih izmjena, valja spomenuti i neke značajne novine zbog kojih se nije smjelo ići uredbom Vlade. Pa se između ostalog tako radi usklađenje sa Zakonom o životnom partnerstvu. Da podsjetimo, i to je danas već rečeno, taj zakon je stupio lani 5.08. na snagu, snagu, mi više od pola godine nakon toga usklađujemo Zakon o mirovinskom osiguranju s tim što smo naravno to, odnosno Vlada je to učinila pred tri mjeseca uredbom. I ovdje u skladu opet i prepisano iz tog Zakona o životnom partnerstvu a vrijedi to spomenuti još jednom govori se o pravu na osiguranje članova obitelji koji su sklopili životno partnerstvo i kaže se da su članovi obitelji životni partner, dijete nad kojim ostvaruje se partnerska skrb, dijete preminulog životnog partnera da ne čitam sve i ono za što bih volio da mi netko pojasni jer ne mogu si dokučiti što bi i tko bi to u praksi bio životni partner roditelja osiguranika kojeg je osiguranik uzdržavao u skladu s odredbama ovog zakona i propisa o životnom partnerstvu osoba istog spola. Možda je ovdje netko mnogo pametniji, ja vjerujem da ima takvih, od mene da mi može objasniti što je to životni partner roditelja osiguranika koji ovim zakonom postaje obitelj. Činjenica je da mi nismo, to je prepisano naravno iz Zakona o životnom partnerstvu, činjenica da mi u hrvatskom pravnom sustavu nemamo definiranu obitelj, ja sam to pokušao pronaći, nego svaki zakon za sebe definira pojam obitelji i tko je dio obitelji. Pa tako evo sad i ovaj zakon, odnosno onaj Zakon o životnom partnerstvu, o tome govori. Dakle, što je to gospodine, vas direktno pitam, danas obitelj u Hrvatskoj? Ali evo, i to je vjerojatno i rasprava u širem kontekstu, a ne samo vezano za prava iz mirovinskog sustava. A zaista bih volio znati tko je to životni partner roditelja osiguranika. Nešto na što želim posebno upozoriti je pitanje funkcioniranja uspostavljenog modela vještačenja, a odnosi se na mirovinski sustav. Naime, sve što se tiče vještačenja i za mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje, predškolski i školski obrazovni odbor pri Ministarstvu branitelja, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštita ratnih i civilnih žrtava rata, sve, sve, sve je to preneseno od 1. siječnja 2015. u Zavod za vještačenje. Prema informacijama, potpuni kolaps sustava! 12 900 predmeta 8. veljače u zavodu, 17% ih je riješeno. Napominjem dakle da je uredbom to već prebačeno i to bi trebalo već funkcionirati i u pogledu mirovinskog sustava, a u kontekstu ovih ovih činjenica potpunog kaosa i neorganiziranosti pitanje je kako će se i u ovom segmentu ovi poslovi vještačenja uopće i u kojem vremenu obavljati. Postoje potpuno jasni podaci da se krše Zakon o upravnom postupku i da se termini i rokovi koji su tu definirani krše i prebacuju preko godine dana. Jedna i već danas spominjana velika promjena je i razdvajanje mirovina koja podsjetimo funkcionira od 1.01.2015. godine. uredbom je ovdje i rečeno, a sada se to prenosi i u zakon da to za branitelje ne vrijedi do 6. mjeseca. Želim ovdje skrenuti samo pozornost kako se ovdje definira i opisuje branitelj. Kaže, ključne promjene odnose se na odgodu primjene kategorije hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji ovdje predlagatelj definira kao izuzetno osjetljivu kategoriju umirovljenika koji su mirovinu ostvarili u specifičnim okolnostima. Zaista sve je više i više kreativnih opisa i definicija stanja, statusa i položaja Hrvatskih branitelja osim pokušaja Hrvatske vlade da konačno i definitivno smogne hrabrosti i snage od samog predsjednika pa i dalje i da riješi problem Hrvatskih branitelja i njihovih zahtjeva koje evo već slušamo više od 3 mjeseca od kad traje prosvjed. Govori se da ovo razdvajanje neće imati financijske učinke na vidinu braniteljske mirovine, ali iz formulacija članaka u ovom zakonu nije jasno kako će se osigurati da se visina braniteljske mirovine neće smanjivati. Ja to nisam uspio pronaći neka mi neko kaže gdje to piše. Isto tako generalno zaista je pitanje a nemam pravog odgovora koji je u suštini pravi smisao i efekt samog tog čina razdvajanja mirovina ili izdavanja rješenja po mirovinama jer sve se to što se sada radi radilo i ranije i zna se koliko su iznosi mirovina ostvarenih radom a koliko su tzv. po posebnim propisima

i već je netko to rekao ranije nikakvih bitnijih promjena tu ne može biti pa razdvajali to koliko god puta činili. Mi ćemo iza mirovine, naravno dok se ne promjeni gospodarska situacija, dok se bitno ne popravi zaposlenost u Hrvatskoj sve više i više za sve kategorije umirovljenika zahvaćati u porezne prihode i u prihode i u državni proračun da bi se mirovine uopće isplaćivale. Iz svih ovih razloga nisam siguran da smo u stanju podržati ovaj zakon, premda kažem stvar je jednostavna, tri mjeseca su sve ove odredbe već u primjeni i vjerojatno slijedi samo tehničko dizanje ruku kao i uvijek dosada kada Vlada nešto predlaže. Hvala lijepa. Sad ćemo preći na replike. Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Popijač, s pravom ste rekli da ovo dokument koji je već praktički 3 mjeseca u primjeni, mi danas raspravljamo o njemu. Međutim, s obzirom da mi u Hrvatskoj više niti znamo koliko imamo zaposlenih, koliko imamo nezaposlenih, jedan podatak je Zavoda za statistiku, jedan je podatak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Međutim, kad govorimo o tome koliko danas zaposlenih otpada na jednog umirovljenika ili umirovljenika na broj zaposlenih onda mislim da stalno griješimo u nečemu a to je da 290 tisuća zaposlenih, 250 tisuća na državnoj razini i negdje oko 40 tisuća kod jedinica lokalne regionalne samouprave koje ukupno koštaju proračune države i proračune jedinica lokalne regionalne samouprave negdje oko 36 milijardi kuna i kad njih i izuzmemo iz toga, jer praktički iz istog iznosa plaćaju se i mirovine, onda mi u principu imamo da 0,8 u realnom sektoru pokriva jednog umirovljenika. I to je ono što je zabrinjavajuće, i to je ono o čemu bi mi danas trebali raspravljati kad govorimo o ovom zakonu. Jer sve ove odredbe s obzirom da nema procjene fiskalnog učinka nas vode u to da je upitna isplata mirovina iz državnog proračuna u nekakvim slijedećim godinama. No, vrlo interesantno je da kad donosimo određene zakone i kad po tim određenim zakonima dajemo određena prava iz mirovinskog osiguranja onda tu niko ne priča ništa o tome, nego svi su za to jer to su određene mjere koje imaju populistički karakter iako za one kojima se daje to pravo nema nikakve veze sa populizmom. Međutim, kažem vrlo interesantno da sad kao i kod Hrvatskih branitelja neko želi iskoristi Zavod za mirovinsko osiguranje kako bi prikazao da su Hrvatski branitelji teret Hrvatske države, možda za neke i jesu ali za nas sigurno nisu. (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, to je naravno jedna vrlo jasna i precizna slika što ste rekli što je zapravo danas i gospodarska i situacija u javnim financijama. treba reći i ponoviti dakle svi izdaci koje državni proračun, naravno danas trpi ili tko sve dobiva razno razna primanja iz državnog proračuna, ogoljuje činjenicu da u državni proračun i sve manje ljudi uplaćuje iz izvorne proizvodnje, iz realnog sektora a danas smo čuli jednu ofenzivu već zove, nezavisne ljevice koji bi i taj vjerojatno dio hrvatskog društva koji pokušava u tim okolnostima nešto stvarati vjerojatno najradije ne imao u Hrvatskoj da budem najblaži. No, međutim ništa od toga se ne može i neće popraviti dok se ta situacija ne pokrene. Dakle, vaš podatak od 0,8% onih koji realno stvaraju i uplaćuju molim? Ne 0,8 omjer dakle koji stvaraju a ne konzumiraju sredstva iz državnog proračuna je upravo o tome što govorim do kada to može trajati. Dakle, to je neodrživo i to je pri samom ponoru i pri samoj točki pucanja i raspadanja. Ukoliko se to ubrzo ne promjeni niti mirovine naravno, niti i svi oni koji konzumiraju i primaju i primaju na kraju plaću iz državnog proračuna ne mogu biti sigurni do kada će te plaće i mirovine zaista sjedati na njihove račune. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Popijač, vi ste govorili o vrlo nepovoljnom omjeru 1 prema 1,13 o broj osiguranika i broj umirovljenika. Naravno da je to katastrofalan podatak međutim, ja sam si dao truda malo pa sam krenuo, bez obzira što se ne smijem vraćati u prošlost ali dobro je vidjeti kada se šta dogodilo. Kriza je počela 2008. Imali smo milijun i 604 tisuće osiguranika. To je otprilike oko 200 tisuća više nego danas. Znači danas imamo oko 200 tisuća. Za vrijeme vaše Vlade nestalo je 136 U zadnje godine ove koalicije 70 tisuća. Ali najgore je, najveća katastrofa dogodila se '90.-ta, '99.-ta. Nestalo je 562 tisuća radnih mjesta.

To su činjenice i to je dobro da naša Hrvatska javnost čuje da se katastrofa nije dogodila samo u prve tr3 godine ove Vlade niti u 3, 3, 4 godine vaše prethodne Vlade nego moramo znati kada se prava, prava katastrofa i za hrvatske umirovljenike i za čitav zaposlenički korpus to dogodilo. Hvala lijepa. **Popijač, Đuro (HDZ)** Slažem se s vama da se prava i najveća katastrofa za Hrvatsku dogodila '91., '92. i nekoliko godina iza toga ali naravno vi niste mislili na to, ja sam sasvim siguran u to. Prava katastrofa se dogodila jednim strašnim razaranjem, uništavanjem koje je dolazilo sa istoka, agresijom i razrušavanjem i između ostaloga najdragocjenijih gospodarskih centara u Hrvatskoj do 50 km odavde južno u Karlovcu, da ne kažemo Sisak, Zadar, Petrinja i da ne nabrajam to jest katastrofa. Koliko je industrijskog potencijala uništeno u toj katastrofi, koliko stotina tisuća radnih mjesta ako vi tako kažete. Ali zar mislite da i sama socijalistička privreda po sebi nije bila katastrofa? Gdje je ona u slobodnom svijetu preživjela? Danas smo čuli jednu veliku kuknjavu za tim vremenima sa vaše strane, čitavog ovog korpusa. Gdje je ta socijalistička ekonomija koju danas veličate preživjela? Koliko je ona uspjela u novim okolnostima radnih mjesta i tamo gdje nije bilo rata zadržati? Ja ne kažem da nisu naši ljudi i tada znali raditi, stvarati ali je bilo neuspješno. Kada su se promijenile svjetske okolnosti '90.-tih godina, kada su se srušili blokovi, kada je nestao taj fenomenalni vaš socijalizam tada se naravno …/Govornik se ne razumije./… i čitava ta utopija od takve ekonomije i takvog gospodarstva. Kada govorite, naravno onda uzmite u obzir sve činjenice i sve okolnosti koje naravno vi ne želite čuti ali to je istina i to su činjenice. Ovo je bolje ne komentirati ovakve rasprave jer one ničemu ne vode. Tomislav Žagar replika. Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Popijač, dakle ono što se možemo složiti da je mirovinski sustav jedan sustav koji doista u ovim vremenima proživljava S jedne strane imamo socijalnu državu uz pomoću koje želimo ljudima dati prava koja imaju na temelju zakona bilo prijašnjeg, bilo ovih novih koje donosimo. S druge strane imamo gospodarstvo koje mora isfinancirati ta prava i tu jednostavno dolazi do kolizije neminovno. Naravno moramo uzeti u obzir i otpore promjenama svakog sustava tako i mirovinskog sustava jer mi sa sustava tekuće raspodjele zapravo želimo prijeći postupno na sustav kapitalizacije što nužno onda uvjetuje manju zaštitu onih najslabijih. Međutim, kada govorimo o trendovima ja ću u skladu sa prijašnjom replikom pokušati otići još malo i dalje ali ne zato da bi kukali, da bi govorili o tome nego zato samo da pokažemo da ovi trendovi nisu novi, da oni u svijetu postoje jako dugo. Neke napredne, razvijene zemlje imaju sličnih problema međutim na vrijeme su ih počeli rješavati. Pa tako evo na našim prostorima 1950. bilo je omjer 9:1, gotovo 9:1 zaposlenih u odnosu na umirovljenike. Od '55. tamo do '70. nagli pad pa do '90. onda je relativno stabilno bilo od '70. do '90. 2,83:1. Onda imamo '95. nagli pad na 1:45, 2001. 1,36:1 i praktički taj se omjer održava i negdje i one krizne godine 2008. pada na današnjih 1,13. Dakle to nije trend koji je izazvan neradom ove ili one Vlade, jednostavno trend zbog niza okolnosti. Evo 2003. je falilo u mirovinskom sustavu 6 milijardi, danas fali 19 milijardi. I to je trend. Dakle to su ozbiljni problemi s kojima se moramo boriti i ne treba ih paušalno izvlačiti iz konteksta a vi ste izazvali dva datuma ste to htjeli prikazati kada da se u zadnjih nekoliko godina dogodilo sve zlo u mirovinskom sustavu. Hvala. na repliku. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega sve možemo mi naravno raspraviti od povijesti od kada hoćete, važno je što će biti u budućnosti, prvenstveno. Činjenica je da ste vi dobili izbore na osnovu nekih tvrdnji, obećanja, programa i eksplicitnih činjenica koje ste iznosili pred narod da će to biti drugačije i da ćete nešto promijeniti ali promijenili ste na gore. Da ste barem uspjeli zadržati 1 naprama 23, danas vidimo da bi to bio veliki uspjeh ali 100 tisuća osiguranika je manje. Ne možemo više očigledno o zaposlenosti i nezaposlenosti govoriti jer sve brojke se kada ne pašu pokušavaju dezavuirati, reći da nisu istinite, da ne znam bilo što. Dakle, činjenica je da je 100 tisuća ljudi otišlo unazad nekoliko godina iz Hrvatske, zato je i manja ona registrirana nezaposlenost od realne ali je činjenica da nam sve više aktivnih ljudi iz aktivne populacije ljudi rade. Vi ste rekli da će preokrenuti negativne trendove za koje je evo kao što kažete HDZ u nekom vremenu bio … ali ste došli na vlast sa nekim očekivanjima, sa nekim obećanjima ali vidimo da se sve naravno duboko promijenilo i to na puno gore. Hvala. Da, kolega Popijač rekli ste na sreću ova vlast neće još dugo. Ja vas pitam na sreću građana ili na vašu osobnu sreću ili vas kao člana HDZ-a. Ja sam siguran da građani jako dobro znaju koliko su sretni bili za vrijeme vaše vlasti, međutim sreća je relativan pojam i o tom bi se dalo razgovarati. Ono što bih vam htio skrenuti pažnju i zamoliti je da zaista mislim da nema smisla da se građane plaši s time kako će biti upitna isplata mirovina jer zaista smatram da to nije korektno. A što se tiče ovog socijalizma kojeg spominjete, evo ja bih vas molio da mene kao mladog člana jednog SDP-a i osobu koja nije imala priliku živjeti u tom socijalizmu, da me možda i sada jednom prilikom pa možda i uz kavu podučite što je to socijalizam bio. Hvala.

vaše roditelje. '80.-ih godina, prva, druga, treća, redovi za prašak, ulje, par-nepar, bonovi, pelene po koje sam išao u Mađarsku, mislim to je, nemojmo to uopće otvarati jer slažem se s vama gospođo potpredsjednice to zaista nema smisla jer ne vodi nikuda. A što ljudi i narod misli o rezultatima vaše Vlade, koliko je bilo 5:0, 4:0 u zadnjih nekoliko izbora. I zato sam rekao, nisam rekao da, evo točno ću ponoviti, da na sreću tome dolazi kraj, a vi ste to protumačili na sreću evo dolazi kraj ove Vlade pa to je zaista tako. Na sreću zaustavit će se ovi trendovi koji su evo kakvi jesu u zadnjih 3 godine vaše vladavine i sasvim sam siguran da će narod izabrati ono za što misli da će to zaustaviti i to preokrenuti u pozitivnom smjeru. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, u svojoj ste raspravi zaista doveli u pitanje u stvarnosti na koji način percipiraju građani nas saborske zastupnike i zbog čega je to tako. Pa zbog ove Vlade dobro ste rekli mi raspravljamo sada o zakonu za koji su donesene uredbe neke, a mi danas kao o nečemu važnom raspravljamo. Pa to je to uvažavanje Sabora od strane Vlade, a i znamo premijera Milanovića koji ovdje sa najvećim gnušanjem dolazi u ovaj Visoki dom. Drugo vaše pitanje je bilo što je to obitelj. Pa eto mislila sam da li da vam o tome govorim, znam da znate i sami i obitelj je zaista nama uvijek bila temelj društva. A što se desilo sa tom obitelji sada? Relativizirana je, ponižena i osiromašena. Kroz sve to i ovaj zakon nažalost joj neće moći pomoći dok se takvoj obitelji ne vrati dignitet. I tko čini obitelj? Za mene obitelj čini muškarac i žena koji su u braku, ako Bog da i djeca koja će biti u tom braku ili oni bliži krvni srodnici. Za mene je to obitelj. I vidite, ono što bi trebalo učinit toj obitelji to je zaustaviti negativni demografski trendovi. Mladi više ne osnivaju svoje obitelji, ne žene se, ne žive zajedno jer ne mogu kupit stan, a uopće ne razmišljaju o tome da će jednog dana zajedno sa svojom ženom doživjeti ili sa svojim mužem mirovinu kao što su to nekada razmišljali i kao što je to i bit će ubuduće u radu nove Vlade koja će

Pa evo kolega Popijač ja neću o prošlosti, ja želim zaista u dvije-tri rečenice potencirati neke dijelove vaše rasprave. Prvo činjenicu da zaista mi kao zakonodavno tijelo imamo vrlo malo prilika na pravi način raspravljati o nekim zakonskim prijedlozima jer evo jučer je u jednoj raspravi bilo rečeno da je od 700 i još nešto zakona koji su doneseni za vrijeme ovog saziva preko 500 je bilo doneseno po hitnom postupku. A i sada u zadnje vrijeme imamo dosta zakona čije su odredbe već u primjeni i gdje na neki način samo ono što je bilo riješeno od strane Vlade uredbom zakonom na neki način verificiramo. Međutim, to je dobro barem utoliko što imamo onda prilike i kroz takve šture zakone od nekoliko članaka ipak progovoriti o nekim temama koje ne možemo u raspravama kad se donose neki zakoni. Ako imamo raspravu po zakonu onda se od strane vladajućih i naših kolega saborskih zastupnika iz vladajuće koalicije kao slijepi držimo onih prijedloga koje je donijela Vlada pa ću ja još jedanput i svaki puta ponoviti da Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja a i danas je predmet u ovom našem zakonu nije bio dobar zakon, da zakon nije u primjeni, da jedinstveno tijelo vještačenja ne radi. Vi ste spomenuli preko 17000 predmeta koji će stajati ili stoje, ali ako to gledamo kroz sudbine da nepokretna osoba mora čekati mjesece, ali možda i godinu i više da dobi doplatak za njegu i pomoć koji je 500 kuna, da pomoć do zaposlenja osobi sa nekim oblikom invaliditeta koja iznosi 350 kn se čeka zbog ovakovog odnosa prema osobama koje treba vještačiti, da majka koja ima dijete treba čekati porodiljski … …/Upadica i tako dalje pregovore sa EU i gdje je bila zaista vrlo intenzivna potreba za stalnim donošenjem i zakonskih propisa i uredbi i svega, ali se ne sjećam da smo možda samo nekoliko i to nekoliko članaka u u vremenu kada Sabor nije zasjedao imali potrebu da to donesemo. I bila je, naravno i eksplicitna ne zabrana, nego intencija da se takove stvari ne rade, a sjećam se i rasprava sa ove strane kada se je ponekad i dogodilo da se tako nešto napravi to su bile salve što se kaže napada da hrvatska Vlada zaobilazi Sabor. A sad je to prvo pravilo, drugo nemam nekakve adekvatne ni riječi da ne uvrijedim nikoga promijeniti nešto u 25% 25% članaka, 49 članaka napraviti uredbom 3 dana nakon zasjedanja rada Sabora to je zaista i uvreda za ovaj Visoki dom, nema nikakve sumnje. Imam direktnih što se tiče, nisam imao vremena sve reći tada, dakle samog ovog kaosa i potpune pomutnje nesposobnošću organiziranja kada se nešto ukida i kada se pokušava nešto stvoriti novo, a to je taj Zavod za vještačenje dolazi do ozbiljnih problema u ostvarivanju prava i ovdje se evo jednoj takvoj pritužbi posebno navode uskrata prava zdravstveno najosjetljivijem dijelu stanovništva. Recimo djeci s posebnim potrebama i osoba s trajno oštećenim zdravstvenim stanjem. To je prestrašno. Znamo li mi zapravo pravo stanje, prave brojke i što se događa i ne bi li trebalo imati i priliku da se o takvim problemima i ovdje objektivno i iskreno … i da se ukaže na to da se hitno stvari moraju promijeniti. Ništa ne čujemo o takvim stvarima. dobro ste ustvrdili kako je nekim novim rječnikom opisana braniteljska populacija u ovim izmjenama i dopunama zakona koji dolaze po hitnom postupku nakon tri mjeseca, nakon 3 mjeseca kada je uredba već napravila svoje i kada se definira da će se mirovine ostvarene po posebnim propisima usklađivati po sadašnjem koeficijentu, da neće biti promjene same svote mirovina. Dok se u stvarnosti kaže da će jedinstveno tijelo vještačenja u narednom periodu tri godine izvršiti reviziju svih invalida, te usklađivanje mirovina po sadašnjim vrijednostima koje su u biti u koeficijentima smanjene. jasno se dolazi do zaključaka da je ovdje u zakonu zapravo skriveno namjera kako će u idućem periodu doći do stvarnoga smanjenja. No, misleći da mogu s ovim zakonom derogirati, Zakonom o pravima hrvatskih branitelja, e to ne mogu i ne može se dogoditi jer Zakon o hrvatskim braniteljima je lex speciallis, te ima u sebi ugrađene mehanizme koji nisu do sada izmijenjeni. I sve ovo što se čini, čini se derogacija Zakona o pravima hrvatskih braniteljima ovim Zakonom o mirovinskom osiguranju. Posebne specifične okolnosti u kojima su stečene mirovine, ne znam šta bi to trebalo biti. Pa treba napisati, da Domovinski rat je specifična okolnost i to su invalidi Domovinskog rata, obitelji poginulih, zatočenih, nestalih, roditelji i djeca poginulih branitelja. tako treba pisati u ovom zakonu ako već se želi o njima razgovarati. …/Upadica Zgrebec: Hvala./… I nije ispoštovana ona, zaključak koji govori o tome kako treba odgoditi ovaj zakon. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa to je isto ključno pitanje kako se da kažem netko i usudi da u biti nešto što je dogovoreno, gdje je bio i predsjednik Sabora prisutan i gdje su gdje su svi zajedno jednoglasno donijeli neku odluku i zaključak da se nešto sasvim drugo donese na stolu prvo u vidu uredbe, a onda i ovog zakonskog rješenja. Zakonsko rješenje je sad gotova stvar jer je uredba naravno u tri mjeseca već na snazi, ali evidentno je da postoje skrivene namjere i da se u nekakvim ovim, nekim ovim zakonskim formulacijama, eskapažama naravno pokušava nešto odraditi i postaviti gotovo stanje i nakon toga stvar je završena. Očigledno da su ljudi to prepoznali i očigledno svaki dan se sve više potvrđuje da nisu bez razloga tamo i da nije zapravo ključno sve ono što se čitavu javnost sad pokušava uvjeravati od strane Vlade, ne znam nekoliko ovakvih i onakvih banalnih zahtjeva, nego se radi o kontinuiranoj i stvarnoj namjeri da se toj kategoriji korisnika mirovina nešto u budućnosti zaista uskrati i u najmanju ruku pogorša postojeći status. Hvala. Javio sam se za repliku ponajprije da pohvalim činjenično stanje koje je iznio gospodin kolega Popijač, a to je da su mnoga radna mjesta nestala za vrijeme Domovinskog rata. Da je poremećena privreda na cijelom području bivše države i da smo mi to osjetili možda i na najteži način. zato se nisam javio za repliku nego kad ste u drugom dijelu i pri kraju svoga izlaganja založili se, što je vaše potpuno pravo, da apelirate na donošenje posebnog Ustavnog zakona o hrvatskim braniteljima. Što se mene osobno tiče ja sam za prvu kategoriju hrvatskih branitelja koji su ostali bez dijelova svoga tijela za Domovinu da im se sve što je moguće u Hrvatskoj državi učini i da im se dade. Ali, nisam da pred zakonom poništimo da smo svi jednaki pred zakonom i ja moram priznati ako budem na glasanju o tom zakonu da ću biti protiv. Pred zakonom svi moramo biti jednaki, a kategorijama 100% invalida sve dati što država može. Vi ste i u raspravi naglasili jednu stvar koja je jako važna, mi možemo donijeti zakon kao i u "U ime obitelji" o istospolnim heterogenim brakovima ali se u stvarnosti ništa nije promijenilo. Tako je isto pitanje hoće li Hrvatska doći u situaciju da neće moći isplaćivati ono što je obećala i Ustavom se vezala, a onda je pitanje tko će za to biti odgovoran? Hoće li narod plaćati ono što ne može dati, a što je obećano Hvala lijepo. Ja sam sasvim siguran da branitelji u svojim zahtjevima ne izražavaju želju da budu jednakiji među jednakima. Mislim da ne bi to tako trebalo niti shvaćati, gledati niti poimati. A da imaju razloga zbog čega su zabrinuti nisu samo materijalne prirode, nisu samo tzv. recimo "beneficije" prava ili što drugo govorite o tome nego jedna istinska potreba i da se o Domovinskom ratu i o njihovom statusu na pravi način društvo konačno i jednom zauvijek opredijeli. Jer osjećaju da se to duboko mijenja. mijenja. Naravno to su i oni sami i ne znam koliko puta dosada izrekli, ne radi se o par stotina kuna, ne radi se o beneficijama, pravima koja im i pripadaju na kraju krajeva, Hrvatska država je to već davno priznala, nego osjećaju jednu potrebu i jednu obvezu da se o mnogim drugim stvarima progovori i da se i sam Domovinski rat, a ne samo i njihov status jednom zasvagda definira na pravi način i da bude on kao što i je stup i temelj ove države. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Vanja Posavac. Vanja (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. ovim zakonom definira se odredba kojom je preuzeta Direktiva Vijeća iz 1997. godine o okvirnom sporazumu o radu sa skraćenim radnim vremenom čime se otklanja mogućnost različitog tumačenja u provedbi i osigurava jednak pristup pravima iz mirovinskog osiguranja osiguranicima koji rade s nepunim radnim vremenom kao što je to prema važećim odredbama omogućeno osiguranicima koji rade s punim radnim vremenom. Prema navedenoj direktivi rad sa skraćenim radnim vremenom za stjecanje određenih prava iz socijalnog osiguranja izjednačen je s radom s punim radnim vremenom pa je u Zakonu o mirovinskom osiguranju potrebno jasnije urediti to pitanje tj. mora se izričitom odredbom definirati način izjednačavanja rada s nepunim radnim vremenom s radom s punim radnim vremenom za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja. Također, ovim izmjenama i dopunama izvršit će se usklađivanje sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, odnosno omogućit će se ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu osiguranim članovima obitelji osoba koje su sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom kao i članovima obitelji osoba koje nisu sklopile partnerstvo ali njihova životna zajednica se može izjednačiti s izvanbračnom. Također, pravo na produženo osiguranje osigurat će se i životnom partneru osiguranika koji je sklopio životno partnerstvo s osobom istog spola pod uvjetima propisanima za bračnog druga. Osiguranici, kao što već imamo u zakonu, osiguranici koji navrše 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja imaju pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika a dosadašnji korisnici prijevremene starosne mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranja prevode se na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika radi jedinstvenog praćenja broja tih korisnika. Također, korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti omogućuje se stjecanje prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti neovisno o stjecanju statusa osiguranika nakon ostvarivanja prava na mirovinu. Postupak vještačenja u mirovinskom osiguranju također usklađuje se sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja na način da se nadležnost za vještačenje radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja prenosi na Zavod za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uređuje se naime postupak nadzora i kontrole za prava utvrđena na temelju smanjene radne sposobnosti, djelomičnog i potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja. Također dakle Hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji odgađa se razdvajanje mirovina i to na 30. lipanj 2015. godine i spomenuto razdvajanje nema financijske učinke na visinu braniteljske mirovine tj. time se braniteljske mirovine ne smanjuju. Dakle, razdvojena mirovina u srpnju bit će jednaka svoti isplaćene mirovine u lipnju 2015. godine. Naime razdvojeni dijelovi mirovine zbrojeni daju ukupnu svotu

sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja budući da postupak vještačenja u području mirovinskog osiguranja od 1. siječnja 2015. godine obavlja jedinstveno tijelo vještačenja pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Hvala. Kolegice i kolege, pozdravljam zamjenika ministra rada i mirovinskog sustava. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju je jedan od temeljnih zakona koji treba da na neki način manifestira socijalnu osjetljivost i socijalnu brigu u našem sistemu i da to pretoči u odredbe koje treba u životu da sažive. Ovaj zakon je prilično u nomotehničkom smislu po našoj ocjeni prilično komplicirano pisan i kad ga izanaliziramo vidimo da trebaš biti gotovo pravi stručnjak koji se bavi baš tom problematikom da ga protumačiš u najvećem djelu odredaba. Prema tome, oni ljudi kojima je ovo namijenjeno nemaju baš najbolju poruku da se mogu snaći u svim ovim silnim formulama, terminima, izračunavanjima iz članka ovoga u članak onaj i tako dalje bez nekakve konkretne definicije. Ali dobro, valjda to tako mora biti. Ovdje su se otvorila pitanja koja su suštinska. Dakle, mi možemo donositi izmjene zakona i možemo imati ovakva ili onakva rješenja koja su često uvjetovana nekakvim kratkoročnim ekonomskim ekonomskim stanjima i politikama. Po nama je temeljna stvar ovakvog jednog ko će omogućiti da se ove odredbe žive dugoročno, odnosno jesmo li stvorili pretpostavke da osiguramo sredstava u državi, u proračunu, u fondovima da se ova socijalna komponenta i razvija. Govorili smo ovdje o nekakvim, o stanju u gospodarstvu, u jednoj Njemačkoj radi 42 milijuna radnika i nije problem onda imati jaku socijalnu komponentnu mirovinsku, zdravstvenu itd. Kolega Šemper je to jako dobro rekao i nismo znali te podatke, oni su bliže tome naprema 1,13 je kod nas odnos, nekad je bio 3 prema 1 je odnos između radno aktivnog stanovništva i umirovljenika i to je suština ove teme. A ove zakonske odredbe su modeliranje onog što bi željeli da da bude nekakva vrsta te socijalne komponente. Ja se mogu složiti da nije valjalo, ali možda kao dijete zanatlija ima nekakvog osnova da uspoređujem pa kažem i onaj socijalizam baš nije bio naklonjen zanatlijama, međutim moram konstatirati na kraju priče ako se sad nešto i devastiralo, uništilo ne bi se moglo uništavati ako se ne bi imalo šta uništavati. Prema tome, je logika stvari onaj sistem kakav je je stvorio je nešto, stvorio je nekakvu masu, neku esenciju proizvodnje industrijske itd. koja danas ne postoji. I to je za mene jedina logika bez ikakvih ideoloških bojanja itd. bez opterećenja nekakvoga konstatiram, a i nekakvim raspravama prije nekog vremena su rekli kod mene u Osijeku koliko tih pogona danas je mrak, koliko je devastirano, koliko su to rujne a koliko je toga bilo unazad 100 godina itd. Možemo to i konstatirati da je to i rezultat rata slažem se ali isto tako objektivno ajmo konstatirati da jedna Njemačka koja je bila razorena do temelja za 20 godina se potpuno digla iz pepela, postala najjača industrijska sila u Europi. Prema tome, to su relacije o kojima bi se moglo govoriti ali ja sad o tome neću govoriti. Mislim definitivno mi u klubu mislimo da je ovo početak, ovim pričama ovim temama koje imaju socijalni karakter a to su jak mirovinski sustav i jak zdravstveni sustav je nešto što što se našlo prvo na udaru koncepcije neoliberalnog kapitalizma i rezultat te koncepcije ćemo imati tek prilike u nekim vremenima da analiziramo. Bojim se da to neće biti pozitivna analiza uspoređujući situacije kako se to danas desilo u nekim zemljama trećeg svijeta poput Latinske Amerike itd. gdje je taj neoliberalni kapitalizam poharao sve ove komponente socijalnoga društva. Sam zakon, izmjene zakona mislim da su rezultat nekakve prakse i podržavamo ministarstvo u nastojanjima da se osnovni zakonski model usavrši. Ovdje je već bilo rečeno od čega se zahvaćalo, da sada ne ponavljam, ali to je model prijevremene starosne mirovine, osnovna mirovina, bodovanje invalidnosti, rokovi koji su vjerojatno prilagođeni nekakvim realnim životnim situacijama, vještačenje koje se da ga treba korigirati i mislim da je po ovom modelu vještačenje dobro korigirano, da naravno ostaje ovdje ukazan problem probijanja rokova i kod vještačenja i kod donošenja tih upravnih akata vezano za utvrđivanje invalidnosti, to je nešto što je bolest našeg upravnog sustava kao i pravosudnog o čemu smo razgovarali i na tome naravno treba raditi. Vidimo da je dosta pažnje posvećeno i kategoriji istospolnih brakova, odnosno istospolnih zajednica koje su sada dobile i materijalne pretpostavke ovim zakonom da ravnopravno sudjeluju u mirovinskom mirovinskom osiguranju i mirovinskim fondovima. I mislimo da je to dobro ukoliko idemo, ukoliko smo išli tim putem kod izjednačavanja istospolnih brakova onda je logično da slijedom toga se uredi i ta mirovinska komponenta tih članova. I vidimo da smo to sve fino uradili. Međutim, ja sada na kraju, kažem, mi ćemo prihvatiti ove izmjene zakona ali moram otvoriti jednu temu koju svi izbjegavamo da pričamo, koja je postala u zadnje vrijeme aktualna u odnosima između dviju država, to smo jučer i u dnevnoj politici dakle dobili kao poruku nakon dolaska ministra ministra vanjskih poslova Republike Srbije. Dakle radi se o između ostalih otvorenih pitanja, radi se i o obeštećenju kategorije umirovljenika hrvatskih građana koji u periodu do '97. godine koji su zbog ratnih okolnosti i drugih okolnosti bili zakinuti za isplatu isplatu mirovina. Ja ovdje moram reći da se ovdje radi prije svega ne o političkom pitanju nego o jednom vlasničko pravnom pitanju. Mirovine su svuda u svijetu neotuđivo pravo. U ovom slučaju one su još i određena vrsta socijalne kategorije jer se radi o socijalno vrlo osjetljivim i ugroženim kategorijama stanovnika. I ono što je najvažnije, kada se govori o ovim mirovinama govori se o hrvatskim državljanima koji su tu mirovinu stekli prije '91. prije '91. godine, dakle koji su cijeli svoj radni vijek uplaćivali u fondove novce i koji su svojim radom i doprinosima, tadašnjim doprinosima alimentirali svoju mirovinu koja im je poslije '91. zakinuta. Zakinuta je naravno zbog ratnih djelovanja, zakinuta je zbog otežanog povratka, zakinuta je zbog činjenice da mnogi ljudi, da je obustavljen platni promet, poštanski promet na određenim područjima Republike Hrvatski koje su bile zahvaćeni ratom i da ti ljudi dakle uslijed te više sile, uslijed te više sile ili vis major kako je to u pravnoj stečevini međunarodnog prava nisu mogli odgovarati za takve okolnosti. imamo danas činjenicu da dvije države o tome razgovaraju, to je Republika Srbija kao što sam rekao koja ima svoje političke razloge i ona inzistira da da mi kao jedna od strana u tim pregovorima utvrdimo osobe koje su, dakle utvrdimo broj, utvrdimo osobe koje nisu primale mirovinu da se izračuna koji je to iznos, da se jednostavno napravi osnovni parametar kada se govori o tim korisnicima. Naravno mi kao druga strana u tome Republika Hrvatska ima svoje razloge, ona se poziva, dakle svoje razloge da se ne ide u obeštećenje tih ljudi pozivajući se uglavnom na upravne kategorije, na propis o mirovinskom osiguranju, na praksu iz '98. godine gdje se nisu mogli isplaćivati dugovi 3 godine unazad i kasnijim propisima se to svelo na godinu dana na činjenicu da su ljudi sami skrivili što nisu mogli podići svoju mirovinu itd., itd.. Dakle mi želimo se koristiti određenim formalno pravnim razlozima, zaprekama da tim ljudima ne omogućimo da steknu da steknu ono što ih pripada. Konačno ćemo ipak doći u situaciju da će zemlje bilateralnim odnosima tu stvar urediti jer će morati jer ih na to i sarajevska konvencija obavezuje i neke druge međunarodne kategorije ćemo činjenicu da će Republika Srbija istaći negdje oko 12 hiljada takvih zahtjeva za hrvatske građane koji su još uvijek tamo. Međutim, ostaje pitanje hrvatskih građana, državljana Republike Hrvatske koji žive ovdje i čije zahtjeve nitko ne štiti u tom slučaju dobivali mirovinu u tom periodu. Takvih je negdje po našem saznanju oko 18 hiljada. Dakle ja znam da je to jedna tema koja je vruća, koja je neugodna za razgovor, koja košta ali mi nemamo pravo te ljude zakinuti u tim svojim elementarnim, temeljnim pravima jer ponavljam mirovina je svuda u svijetu u svim vremenima neotuđivo vlasništvo, ti ljudi su nju stekli prije rata i alimentirali su svojim dugogodišnjim radom isplatu te mirovine. I da na kraju zaključim, ono što je najbitnije, aktualna Vlada je u svom programu 2011., 2015. u poziciji mirovinski sustav jasno rekla da će uzeti u obzir problem onih građana koji iako su redovno uplaćivali u mirovinske fondove nisu dobivali mirovine određeni vremenski period period te u dogovoru s oštećenima razmotriti način obeštećenja. Znači to je, rješenje slučajeva ovih ljudi o kojima sam pričao je bio dio plana, odnosno programa aktualne Vlade prije 4 godine. 4 godine je prošlo, nemamo nikakvih pomaka, ljudi umiru, vjerojatno ti korisnici polovina ih više nisu ni živi pitanje je više koji je to iznos zahtjeva ali je činjenica da mi sve ove godine nismo apsolutno ništa uradili kako bi bar razgovarali i počeli razgovarati o toj stvari. Člankom 37. se zahvaća u članak 155. ovog zakona gdje se moglo na neki način da je postojala dobra volja bar urediti početak rješavanja ovoga jer je ovdje proračun se obavezuje na isplatu određenih iznosa u drugim slučajevima koji su određeni zakonom. Prema tome, mi smo mogli ovdje pripremiti i zakonsku pretpostavku da se otpočne sa isplatom odnosno sa obeštećenjem ovih ljudi. Hvala puno. na samom početku ste ustanovili i ja mislim da je tome tako i da to treba uvijek spomenuti, da vidimo uopće kako naprijed i kako unaprijediti sustav. Kažete za vrijeme rata rat nas je dočekao sa 3 zaposlena na 1 umirovljenika, danas 1,13:1. Kažete umirovljeniku i kažete da je to uvijek suština ove teme i tome je doista bilo tako. Dok su branitelji oslobađali Hrvatsku ondašnja vlast si je smatrala za dužnost da ima oslobađati radna mjesta kako bi svojim odabranicima moglo ono što je nekada bilo društveno gotovo besplatno dati, na privatizaciju, na način koji do dana današnjeg iako smo uveli kazneno djelo nezastarijevanja takvih zločina nismo raščistili tu čitavu situaciju. Međutim evo današnji izdanak tadašnje vlasti, govorio je gospodin Popijač govoreći u ime kluba, on to negira odnosn kaže da to nije bitno ili sve u svemu bi se dalo zaključiti kako je to bilo tako davno da se eto nije ni dogodilo po njemu. Međutim nažalost, posljedice koje osjećamo i kroz ovaj sustav su evidentne i to je uz rat i ratna stradanja dodatno traumatiziralo Hrvatsku. Mile Horvat, odgovor na repliku. mirovinski sustav kakav smo ovdje zakonom propisali, mora apsolutno imati svoju perspektivu u ekonomskim kategorijama. odnos između aktivnih i umirovljenika bude bio progresivan, nema šanse da ovo što smo ovdje sebi zapisali, zadali kao model se provede u životu. Znamo da postoje silni stečajevi i sve veći broj stečajeva, svi ti ljudi u stečajevima odlaze kuda, odlaze na biro za zapošljavanje opet na teret države. Vidimo da je jednostavnije stimulirati ljude za odlazak u mirovinu nego restrukturirati javne sisteme, pojačati proizvodnju i ti ljudi opet odlaze na teret države, opet odlaze na teret proračuna. Prema tome, to su neke stvari koje baš mi ne ulijevaju optimizam da ćemo mi sutra imati jaku ekonomsku i stabilnu ekonomsku osnovu za provođenje mirovinske politike, a iza toga vjerojatno će doći u pitanje i zdravstvena politika i obrazovna politika, dakle svi ti elementi socijalne države će biti ugroženi jer jednostavno nema tko da napuni proračun. Kratko i jasno rečeno, u kući ne možete biti sretni i zadovoljni ukoliko se ne radi i ukoliko nitko ne radi. Stranka rada)** Kolega Horvat, vi ste u svojoj raspravi spomenuli napad neoliberalnog kapitalizma na ovom konkretnom slučaju mirovinski sustav. Kad netko kaže neoliberalni odmah mu daju ideološku vrijednost ću ja umjesto neoliberalnog kapitalizma reći da se radi o brutalnom, da neki liberali ne bi bili uvrijeđeni zbog toga. Međutim, ne radi se samo o napadu na mirovinski sustav, javni mirovinski sustav. Mi smo izloženi svakodnevnim napadima i na javni obrazovni sustav, javni zdravstveni sustav i uvijek je cilj iza toga zapravo uništenje tog javnog dobra, javnog osiguranja, javne skrbi, javnog mirovinskog sustava i otvoriti tržište za privatni kapital. Mi smo uveli drugi stup mirovinskog osiguranja i ako ste primijetili Sabor nikada nije obavio raspravu o efektima drugog mirovinskog stupa, stanju u obvezatnog drugom stupu osiguranja, niti pa možete na jednom mjestu naći podatke recimo u prinosima tih fondova drugog stupa mirovinskog osiguranja. Dakle ovom generacijskom solidarnosti se često bavimo, a tih 5% sredstava, sad već negdje oko 60 milijardi prolazi ispod radara svih rasprava zakonodavne vlasti. Ali nisu samo stečajevi razlogom ugrožavanja javnog mirovinskog sustava. Rad bez zasnivanja radnog odnosa, oslobađanje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje što je poput zaraze jednu i drugu Vladu unatrag nekoliko godina uhvatilo. Doprinosi i plaćanje doprinosa na minimalne plaće koje se tolerira u sve većem broju slučajeva uopće nikom ne zanima i ne velimo koliko milijardi kuna na mjesečnom nivou gubimo samo zbog ta tri aspekta. To je usklađivanje s europskim direktivama. Svako usklađivanje s europskim direktivama vam znači par sto milijuna kuna manje u mirovinskom sustavu. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem se. Kolega Lesar, u svakom slučaju mogu potpisati ovo što ste vi rekli. Vrlo dobra analiza, čak šira nego što sam je ja dao. Mogu to podvesti, ja bih to podveo pod jedan nazivnik, dakle dok god ne vratimo industriju na nivo kakav smo imali i dok god radnici ne počnu ići autobusima na posao i dok god ta proizvodnja ne počne biti osnovna stvar u društvu, a ne konzumerizam odnosno trgovine, megamarketi itd., dotle ćemo imati rupu u financiranju mirovinskog sustava. Naravno da će se to reflektirali na obrazovni, na zdravstveni i na sve ostalo što čini, ponavljam opet, socijalnu kategoriju jedne države. Neoliberalni kapitalizam je očito će ovdje proći, a negdje je već prošao. Da podsjetim samo trendovi u razvijenim državama jeste da se malo ograđuju od tog neoliberalnog kapitalizma u današnje vrijeme i da ipak vraćaju kontrolu države na nekakvim osnovnim resursima, na javnim sistemima, nad socijalnom politikom, politikom, nad zdravstvenom politikom. To rade ozbiljne države. Dakle, nisu prepustile sve divljem tržištu privatnog neoliberalnoga kapitalizma. To je sad dominantno u zemljama Latinske Amerike. Vidimo šta se dešava. Kulturne zemlje, odnosno bogate zemlje koje imaju određenu strategiju svog razvoja se polako otklanjaju od toga svjetskoga trenda. Hvala lijepo. Kolega Horvat, vi znate da je od '91. do '96. gotovo trećina Republike Hrvatske bila okupirana i nije bila pod jurisdikcijom RH. To se tada zvalo tzv. SAO krajina, istočna, zapadna Slavonija i ne znam ni ja kakve sve SAO-i. Prema tome, tome, ovo što vi tvrdite i što tražite u ime ljudi, kažete da ih ima 12000. Dakle, ljudi koji potražuju mirovine za razdoblje '91., '96. ne kažem da nisu ljudska prava koja su naslijeđena iz bivše države. No, kada gledate situaciju tko je bio agresor na Hrvatsku, tko je proizveo rat, tko je doveo do ovoga onda vas pitam a vi ste stalnih, da kažem zahtjeva i prohtjeva iz vaše stranke te za obnovu, te za povratak stanova i to, uređenih stanova itd. I sve to plaćaju građani RH. I još uz to pozivate i političku volju ili pak odluke Republike Srbije kao nekakav adut u tome svemu, u razgovorima. Pa koliko je Republika Srbija pomogla povratak građana u Republiku Hrvatsku, koliko je ona dala za našu obnovu, za obnovu srpskih da kažem kuća u Republici Hrvatskoj, za razminiranje mina koje su oni postavili, Srbija postavila. Za ljude koji su stradali u genocidu, za 13 djece njihovim roditeljima naknade štete. To je nemjerljivo da se razumijemo koji su poginuli u Slavonskom Brodu od napada srbo četničke vojske, koji 8000 civila je poginulo u Hrvatskoj upravo u Domovinskom ratu. Pa hajmo gledati te naknade. Nema ni jedne potraživanja Hrvatske prema Srbiji. Zanimljivo! A vi ovdje stalno postavljate nekakve uvjete i non stop proizvodite nove

ovakav karakter vaše replike biti i ne zamjeram ništa. Dakle, ja ću pokušati argumentima odgovoriti na par stvari koje ste vi upozorili. Ja tvrdim da su mirovine neotuđivo pravo pravo u svim međunarodnim kriterijima, neotuđivo pravo čovjeka koji ga je zaradio. I govorio sam da se ovdje radi o kategoriji hrvatskih građana koji su do '91. bili u mirovini, dakle rat ih je zatekao sa mirovinom. I oni su kroz svoj radni vijek u onom sistemu četrdesetak godina alimentirali izdvajanjem, alimentirali svoju mirovinu za starost. I taj dio, dakle ja govorim o tom dijelu. Dakle, netko je uzeo taj njihov dio mirovine. Netko je te novce u tom periodu uzeo, nije njima dao nego je usmjerio negdje dalje. Dakle, ja o tom pričam. I osim toga, osim toga da sam ja u pravu vjerojatno ili bar djelomično u pravu ili mi je namjera u redu govori i činjenica da je aktualna vlast rekao sam u svom programu rekla da će tu stvar riješiti. Dakle, prema tome vjerojatno postoji nekakav osnov čim je to tako i obećano. I treća stvar, govorite šta je Srbija, ne bih tu nju miješao. Ja bih rekao međunarodni faktor, međunarodne organizacije su i Srbiji i Bosni i Hrvatskoj dodijelili značajna sredstva izražena u milijunima eura da se riješi, zatvori taj put povratka i svega toga. Pitanje je da li smo mi to iskoristili i zašto mi kao država nismo ta sredstva iskoristili na način kao što nam je to europska, odnosno svjetska zajednica ponudila. Sarajevska konferencija imala je svoj budžet, imala je svoja sredstva. Prema tome, da li smo mi to iskoristili? Pa mislim to je pitanje. E nismo mi u Vladi, ja mislim ne bih na tu stvar odgovarao na takav način. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HSU-a kolega Željko Šemper. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Iako ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju ima oznaku E kao europski, malo toga se odnosi na odredbe koje se usklađuju sa Direktivom Vijeća. Jedna od tih je da se rad sa skraćenim radnim vremenom za stjecanje određenih prava iz socijalnog osiguranja izjednačava sa radom s punim radnim vremenu, pa je u Zakonu o mirovinskom osiguranju potrebno preciznije urediti to pitanje što znači da se definira način izjednačavanja te dvije mogućnosti za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja. I do sad je rad sa skraćenim radnim vremenom po raznim osnovama kao što su rad nakon isteka rodiljnog dopusta, rad zbog pojačane brige i njege djeteta bio izjednačen u pogledu uvjeta za ostvarivanje prava prema Zakonu o mirovinskom osiguranju sa radom sa punim radnim vremenom. Od 1. siječnja 2015. godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

koje je sastavni dio Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. To jedinstveno tijelo trebalo bi vještačiti o svim postupcima u kojima se ostvaruju određena prava, odnosno na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja. Zbog toga je potrebno uskladiti Zakon o mirovinskom osiguranju sa spomenutim zakonom. Nadamo se da će ovo jedinstveno tijelo vještačenja utjecati i na broj invalidskih mirovina jer početkom krize 2008. i 2009. godine u invalidsku mirovinu išlo je po 13 tisuća umirovljenika. U posljednje tri godine, a i nakon otkrivanja afere "Rubalo" zadnje tri godine u prosjeku u invalidsku mirovinu ide 3,5 Ovim izmjenama zakona izvršit će se i usklađivanje sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola kojim će se omogućiti ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu osiguranim članovima obitelji osoba koje su sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom kao i članovima obitelji osoba koje nisu sklopile partnerstvo a njihova životna zajednica se može izjednačiti sa izvanbračnom zajednicom. Od 1. siječnja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje provodi postupak razdvajanja mirovina po posebnim propisima na dio koji je određen prema općima propisima, odnosno Zakon o mirovinskom osiguranju i na dio koji je određen prema posebnim odnosno povoljnijim propisima. Prema ranijem dogovoru u Hrvatskom saboru razdvajanje mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata odgađa se do 30. lipnja 2015. godine. Tako će se usklađivanje mirovina prema aktualnoj vrijednosti mirovine kojeg prema podacima Državnog zavoda za statistiku u prvom polugodištu ove godine neće biti svaki od tih dijelova mirovina usklađivati na poseban način prema člancima 88., 89. i 94. Zakona o mirovinskom osiguranju. Za ovaj postupak razdvajanja osobno sam smatrao i u vrijeme rasprava da bi bio bolji individualni pristup, posebno za svakog umirovljenika, od ovog posebnog zbirnog faktora pretvorbe prema vrstama mirovine. Moja rasprava najviše će biti usmjerena na članak 35. kojim se određuje pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika kada navrši 60 godina i 41 godinu staža. To je značajna odredba koja je omogućila radnicima koji su rano ušli u svijet rada, u 17. ili 18. godini, a u svojoj 60. godini imaju respektabilan staž, 41 i više godina staža, i ne mogu više uspješno obavljati poslove svoga zanimanja, da budu umirovljeni bez penalizacije. Dosad je to bila prijevremena starosna mirovina, ali ocjena je da je ovakvo dugogodišnje osiguranje dovoljan razlog da se zove starosna mirovina zbog dugogodišnjeg osiguranja. Kakvi su efekti, vidimo već u primjeni u 2014. godini. Umirovljeno je oko 5000 umirovljenika s prosječnom mirovinom od 3500 kuna što je udio oko 61% prosječne plaće uz prosječan staž od 42 godine i 10 mjeseci i u prosječnoj dobi od 62,5 godine života. Za te korisnike propisana je i bonifikacija od 0,15% za svaki mjesec nakon 60. godine života kao neka ravnoteža korisnicima starosne mirovine koji su ostvarili bonifikaciju za staž nakon 65. do 70. godine kao što su primjerice sveučilišni profesori, liječnici, odvjetnici. Ova odredba predstavlja i dodatnu motivaciju za duži ostanak na radnom mjestu jer je u Hrvatskoj s 31.12.2014. godine staž sa 40 i više godina ostvarilo samo 13,57%. Za mene je sporno tumačenje stavka 2. članka 35. koji propisuje da radnik sa 41 i više godina staža ako ode u mirovinu na svoj 65. rođendan bude umirovljen u redovnu starosnu mirovinu prema članku 33. a ne prema članku 35. Ova odredba i inače je teško prošla, iako se radi o vrlo malom broju umirovljenika, jer poznat je stav europskih i svjetskih institucija, Svjetske banke, MMF-a što slušamo i čitamo svakodnevno, kako su prilikom odlaska u mirovinu važnije godine života od godina staža jer s njihove strane gledišta jedino je važno da si što stariji i da što manje godina koristiš mirovinu. Ja mogu reći da sam vrlo zadovoljan ovom odredbom o godišnjem osiguranju i stažu od 41 i više godina staža jer ipak uspjeli smo vratiti značaj dužem stažu i što više nagraditi takav staž. Osobno mi je žao što takvu odredbu nismo donijeli i ranije jer često, svakodnevno u klub HSU-a primamo primjedbe od onih koji su s istim uvjetima staža i dobi umirovljeni prije 3, 4 ili 5 godina. A na njih se, zbog retroaktivnosti, ne može primijeniti ova odredba. Nažalost, kod nas se zakoni prečesto mijenjaju, a svaki zakon ima svoj početak i kraj primjene pa to ima i negativnih posljedica.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi zamjeniče ministra. Danas, odnosno uvijek kada je bilo kakav Zakon o mirovinskom osiguranju i mirovinskim fondovima u pitanju uvijek se razvije raznovrsna i živahna rasprava. Pa je i danas bilo riječi o tome kako je teklo kako je teklo stanje s Mirovinskim fondom od '90-ih ili stanje sa brojem umirovljenika i brojem zaposlenika od 1990. pa nadalje. Pritom su izrečene dakle da kažem pomalo optužujuće izjave lijeve i desne strane tko je kriv za stanje koje je danas, a to je odnos 1,13 zaposlenika prema 1 umirovljeniku kakvo je sad trenutno stanje. Da kažem i to da je u 5 slavonskih županija, dakle 5 županija koje čine četvrtu i petu izbornu jedinicu trenutno u popisu umirovljenika ima ima 7 tisuća više umirovljenika nego li zaposlenih. To znači da je trend u Slavoniji i Baranji već došao do toga da je broj umirovljenika veći nego broj zaposlenika. Što je tome krivica? Povećan broj umirovljenika nije točno, jer je otprilike isto kao i prosječno u drugim sredinama. Nego je tu u pitanju smanjen broj zaposlenih. Pa je Slavonija i Baranja, Srijem u situaciji u kojoj je kao što i znamo i svi, da kažem jednostavno jedna siva ili crna zona RH koja je eto već dosegnula taj standard i kriterij da je broj umirovljenika veći nego li broj zaposlenih. I ne samo to, vi znate dobro da prosječna mirovina u 5 slavonskih županija, dakle u Slavoniji, Srijemu i Baranji niža nego li prosječna mirovina u drugim krajevima RH. Zašto? zato što imamo one poljoprivredne tzv. nacionalne mirovine koje iznose 500 do 700 kuna, koje ima dobar dio ljudi u Slavoniji i Baranji koje naravno spuštaju prosječnu mirovinu na iznos koji je niži, puno niži nego li u ostatku RH. To moram istači jer je za Slavoniju i Baranju vrlo značajno. Kada govorimo o tome da država iz proračuna financira ili dodaje 17,5 milijardi kuna na onih 19 koliko se doprinosom za mirovinsko ubere onda moram reći da je upravo tih 17,5 milijardi kuna upravo deficit proračuna RH. Kada toga ne bi bilo hrvatski proračun bi bio što kažu na 0. Koliko se uprihodi toliko se i potroši. Međutim, one 3 milijarde koje idu zdravstvenom osiguranju i ovih 17,5 milijardi mirovinskom dakle čine zapravo taj deficit. Zašto nastaje taj deficit i zašto država izdvaja 17,5 milijardi kuna za mirovinsko? Dva su parametra, jedan je broj zaposlenih, drugi je broj umirovljenika. Porastom broj zaposlenih rastu i doprinosi za mirovinsko. Time automatski otpada dotiranje dotiranje države mirovinskom osiguranju. Što to znači? Jedini cilj je zapravo zaposliti što više ljudi. To je i bio cilj Kukuriku koalicije prije 3 godine, jer jedino tako broj umirovljenika je otprilike standardan, ajde sad znamo ima određeni broj smrtnih slučajeva pa onda broj novih, ali kako reče sam ministar 1 milijun i 200 je nekakva standardna brojka za koju se ne očekuje neki nagli porast ili nagla promjena. Tu i tamo može tisuća više, tisuća manje biti ali to je ta brojka. Međutim, broj zaposlenih bi se mogao povećati, i u slučaju da se poveća na 1 milijun i 700 tisuća ljudi, sad ih je 1 milijun i 400 zaposlenih otprilike tako nekako, rezultati su različiti u anketi Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva rada. Dakle, kada bi povećali na 1 milijuna i 700 tisuća ljudi zaposlenih mi bi smo Mirovinski fond i mirovinsko osiguranje doveli u jedan dobar red, pa time bi i balans državnog proračuna, odnosno deficit bi bio znatno, znatno smanjen. Eto to su i vrlo jednostavna i laka računica koju je i gospodin Linić istakao u provom govoru u raspravi povodom ovoga danas. Kažu da je 90% privatizacije od 1990. do 2000. bilo kriminalno, 90%. To je, nisam rekao ja, nego je to državna revizorica Šima Krasić rekla ovdje za ovom govornicom Hrvatskoga sabora kada je govorila o državnoj reviziji. Je li Vlada pokojnog Račana Ivice obećala da će izvršiti reviziju te revizije i da će doći do da kažem sankcija prema onima koji su kriminalno privatizirali? Je, u predizborno vrijeme, međutim u one četiri godine nije se ništa napravilo "Ujeo vuk magare." Tako i produžilo se dalje nakon ove 8 godina HDZ-ove vlade, ali tako je i danas nakon ove Vlade, 3,5 godine Kukuriku koalicije. I dok to ne ispravimo ili barem tako da one koji su kriminalno privatizirali regularno dio novca vrate RH, državi Hrvatskoj to neće biti sreće. Ja ne mogu reći da se to zove lustracija ali na neki način bi to trebalo učiniti. I ima načina kako se to može učiniti. Imate i primjera u drugim državama kako se to, država koje su također bile u socijalizmu do 91. pa su prešle na ovaj kapitalistički sustav, nazovi tako iako je on neoliberalan kod nas kako reče Lesar, dakle da se može i ima načina kako. A mi razmišljamo o nekakvim porezima na nekretnine i ne znam ni ja kakvim sve porezima, a imao mogućnosti i šanse da malo sagledamo sagledamo dobit i da ne kažem suficit i sve ono što se ostvarilo iz te kriminalne privatizacije pa da na neki način jednom neću reći represivnom metodom se to izračuna i stavi fino u poreznu u poreznu obvezu. Time bi se ti, oni koji su se obogatili na taj način pomogli ili vratili dio novca hrvatskoj državi i hrvatskom narodu. Znamo i to, ovdje se gospodin Horvat žalio na dio populacije koja je bila živjela u SAO Krajini da nije obeštećena mirovinama od 91. o 96. iako tada RH nije imala jurisdikciju nad Krajinom tzv. ona je bila navodno samostalna država, pa nek im Krajina isplati te mirovine koje su bile, na koje one imaju pravo, čak ima i Vlada Krajine u Beogradu, i dan danas postoji, prema tome nek se oni pobrinu za isplatu tih mirovina kad su tako, kad to potražuju. Nemam ništa protiv, neka ih obeštete. Ali moram reći i ovdje su gospoda iz Hrvatske stranke umirovljenika da su i hrvatski umirovljenici koji su živjeli u ostatku, dakle one dvije trećine Hrvatske koji nisu bili okupirani također bili oštećeni i da je zapravo u neku ruku rat koji je bio nametnut od strane Srbije i Crne Gore financiran upravo iz mirovinskih fondova. Kasnije se stranka umirovljenika nagodila sa državom pa je dio vraćen izravno a dio u ratama, to je već jedan sustav koji je proveden u Republici Hrvatskoj. Iako kada se gleda nije potpuno namireno sve ono što je zapravo umirovljenicima u to vrijeme oduzeto. Hoćete li i vi tražiti sada nekakvo ne znam ni ja što? Prema tome, dakle u toj povijesti mirovinskog sustava ima puno stvari koje smo danas raspravili. On što je mrkvica u ovom zakonskom prijedlogu, nije mrkva nego mrkvica je to da se priznaje radni staž u punom trajanju, to je 40 godina ili 41 godina. To je izvrsno i to je ono što je priznanje svakom radniku, svakom onom tko radi a dobro je da uopće doživiš, da uopće budeš na radnom mjestu 41 godinu i to je veliki uspjeh bez obzira na broj godina. Ali postavljam pitanje gospodine zamjeniče kako jedan liječnik koji završi medicinu u 25 godini može ostvariti 40 godina radnog staža u svojoj 60.-oj godini? Ne može, ne može, ne može, jer on sa 40 godina staža ima 65 godina. Ili ne samo liječnik, ja govorim o svojoj struci ali imate inženjere, imate i druge struke koji su fakultetski obrazovani oni ne mogu ostvariti nikakvo pogotovo ako je malo slabiji student pa završi u 27, 28 on ne može do 60 godine nikako a pa čak ni do 65 ostvariti 40 godina dakle puni radni staž. Prema tome, ovaj dio dakle ljudi imam sestru koja se zaposlila u 19 godini, sada ima 60 godina, ima 42 godine radnog staža, radi kao medicinska sestra. Ima sestara koje imaju 65 godina, radi u bolnici i ima 46 godina radnog staža jer je još se prije moglo zaposliti sa 16 godina u ono vrijeme, dakle kao njegovatelj pa kasnije je položila za sestru medicinsku i danas radi već 46 godina i više radnog staža. Prema tome tome volio bih i svi bismo mi ja mislim voljeli kada bi bio puno veći postotak od 13,57 koliko reče kolega Šemper da ima umirovljenika koji imaju 40 godina, dakle puni radni staž, bilo bi puno bolje, ali eto takva je situacija da je sada 13,57. U početku sam vam intervenirao replikom na ovo na ovo skraćeno radno vrijeme, za stjecanje određenih prava iz socijalnog, to iz Direktive socijalnog osiguranja, izjednačene sa radom s punim radnim vremenom. Zapravo to nije ništa novoga. Kako ste vi meni objasnili obračunati će se vrijeme provedeno, dakle oni koji rade povremeno ili privremeno spadaju također u tu kategoriju i da će se obračunati to vrijeme davanja u mirovinski fond i da, pa to je tako i sada koliko ja znam ja ne znam što se tu novog događa. Evo možda ćete mi vi moći objasniti. Prema tome ne vidim razloga da se, evo to se navodi kao nešto novo ali kažem vidim. Možda ovdje je možda moglo biti navedeno da tu spada i ta ne samo skraćeno radno vrijeme nego privremeni i povremeni rad koji nije skraćeno radno vrijeme. Nekada je kažem bilo skraćeno radno vrijeme ili kako se skraćeno radno vrijeme ili kako se skraćeno govorilo SRV po 4 sata dnevno, je li tako je i bilo i čak ocjena invalidskih komisija je bila druga kategorija po 4 sata dnevno radi. Prva je bila lakše radno mjesto, druga je bila skraćeno radno vrijeme po 4 sata i treće je bila mirovina. Eto tako su bile kategorije na invalidskoj komisiji koja sada nije više tako ne zove se, nego se zove jedinstveno tijelo vještačenja po Zavodu za vještačenje koje počinje raditi 1. siječnja ove godine i koje je do sada evo nakupilo kako netko ovdje reče preko 12, skoro 13 tisuća zahtjeva za vještačenjem. Dakle to jedinstveno tijelo. I mislim da će vrlo teško se početi odmatati to klupko vještačenja ako je zaista taj podatak točan a to je da za prva dva mjeseca ove godine imamo skoro 13 tisuća zahtjeva za vještačenjem. Znam da tu spada sve drugo, ne samo mirovinsko nego sva druga prava koja se ostvaruju preko te nekada zvane komisije odnosno jedinstvenog tijela vještačenja ali zaista brojka od 13 tisuća je zaista impozantna. Također naknada za staž koji je preko 41 godine a mjesečno iznosi 0,15% je jedna od mjera koja također doprinosi ajde da kažem kažem i socijalne i svake druge osjetljivosti prema radnicima koji rade toliko godina. Znamo i za izjavu premijera koja je bila izrečena prije nekih 3, 4 mjeseca da on ne vjeruje sam da će ovaj sustav solidarnosti dočekati i njega kada ode u mirovinu, tako je otprilike rekao. To nepovjerenje prema samom sebi i prema mirovinskom sustavu zateklo me utoliko što nitko se iz mirovinskog sustava pa ni sam ministar nije na to osvrnuo ili ne smije ili je to točno što on govori, dakle premijer što govori onda je upitno i pitanje mirovine naše djece, naših unuka pa i nas samih evo već da ne kažem tako iako sam ja već zapravo 63 godine i pred mirovinu definitivno. Nisam za otpis ali za mirovinu jesam. Dakle što je to gospodin Milanović rekao, premijer hrvatske Vlade? Prije otprilike 4 mjeseca je izjavio da su mirovinski fondovi takvi kakvi jesu i da po načelu solidarnosti on sam može teško očekivati isplatu mirovine. Upravo tako je rekao u intervjuu sa, mislim da je bio gospodin Bago kada je davao intervju. To je ostalo vrlo nezapaženo u medijima, valjda su i mediji oktroirani pa onda prenose ono što hoće a ono što neće to prešute. Ali ja sam se tada pomalo i zabrinuo

povećanje zaposlenosti se može dogoditi povećanjem investicija, ali Vlada kontinuirano radi jednu pravnu i poreznu nestabilnost i zapravo izostaje to povećanje investicija u Republici Hrvatskoj. I stručnjaci i ekonomisti su rekli da je ovo Vlada jedna od najgorih u posljednjih 40-ak godina, ali je interesantno da se održala na vlasti. Na početku ove Vlade omjer je bio 1:1,23 zaposlenih, sada je to 1:1,13 zaposlenih. 100 000 je osiguranika manje, a 10 000 je umirovljenika više. Zaboravili ste možda na dvije stvari u svome govoru što sam i očekivao, a to je demografska slika Republike Hrvatske koja ozbiljno prijeti rastu mirovinskih troškova i prijeti potpunom kolapsu mirovinskog sustava. Reći ću vam, od 2001. do 2011. godine Hrvatska je izgubila 152 000 osoba što je zapravo jednako gubicima u 7 domovinskih ratova. I ona druga stvar, to je odlazak mladih i visoko obrazovanih ljudi u inozemstvo iz Republike Hrvatske. Ako pogledate krajem siječnja ove godine bez posla, nezaposlenih u Hrvatskoj bilo je 329 751 što je u odnosu na siječanj prošle godine manje za 54 625 osoba. Postavlja se pitanje gdje su ti ljudi. Nažalost, u inozemstvu. pogledajte malo tiskovine, pogledajte malo medije. O čemu oni govore, da ćemo uskoro dobiti na radna mjesta, na poslove u Hrvatskoj nekakve ljude iz Azije, Afrike ili pak zemalja kako voli reći gospođa ministarka vanjskih poslova iz regije JI Europe. Dakle olako se dopustilo da se Hrvatska demografski slama, slama, slama, da bi sada možda bili na granici od 4 milijuna stanovnika. Po popisu je bilo 4 milijuna 290. Teško da može se, ja nemam egzaktne podatke, ali da bismo teško imali možda i 4 milijuna stanovnika danas, i 4 milijuna. Ali kada eventualno i dođe do nekakvog oporavka i nekakve naznake izlaska iz tunela, dakle na kraju tunela smo nekakve recesije, što će se dogoditi? Nećemo imati više koga ni zaposliti jer su mladi, školovani ljudi otišli iz Hrvatske, a cilj je dovesti neke druge ovdje i to je problem, pomalo i tajni plan. Slavko Linić, replika. najavio reviziju pretvorbe i ništa nakon toga. Pa nije baš tako. Revizija pretvorbe je i odrađena to je bio ogromni posao našeg ureda za reviziju koji je sve prijave po bilo kakvim sumnjama i nezakonitostima obradio tako da je ogroman broj I dapače dobili smo u Hrvatskom saboru i okončano izvješće o revizijama i u tom okončanom izvješću jedna od najtragičnijih stavki je bilo izgubljenih 400 000 radnih mjesta sa jasnim naznakama nezakonitostima, da li u procjeni zemlje, da li u ovome, da li, znači ne bi ulazio. Posao je bio nakon toga Državnog odvjetništva da pokrene postupke i tu možemo reći da smo razočarani jer nije procesuirano dovoljni broj svih nepravilnosti koje su u reviziji potvrđene. Dozvolite, to nije problem politike, to nije problem Hrvatskog sabora, to je ipak problem struke koja je morala taj dio i odraditi. Zato ja smatram da je što se tiče pretvorbe revizija odrađena, tu smo raspravili, utvrdili nepravilnosti i to po svakoj tvrtci i svakom imenu i bio je posao jednostavno tijela progona da odrade svoj dio posla. Mi možemo bit krivi da u raspravama o izvješćima Državnog odvjetništva nismo dovoljno inzistirali na provedbi upravo onoga što građani Hrvatske …. Boro Grubišić, odgovor na repliku. da je 90% privatiziranih tvrtki na kriminalan i nezakonit način. Kome treba politika narediti i odrediti da vodi sankcijski postupak, dakle postupak sankcija prema tome, pa to građane ne interesira. Oni nemaju dojam da to nije učinila politika. Vi kažete kriv je DORH, ma nema tu kriv je DORH, krivi smo i mi, krivi ste i vi, dakle u Vladi Ivice Račana vi ste izbore tada dobili na tome, na proklamaciji da ćete sankcionirati kriminalnu da ćete sankcionirati kriminalnu privatizaciju i svi su nadali se tome i očekivali. I ništa. I to je dan danas tako. Imate vi DORH koji je bio i pod 8 godina, dakle za vrijeme HDZ-a i danas imate DORH i nitko se ne češe po tome jer se boje. Šta je u pitanju strah, tajkuna, koga. Pa narodu je dosta. Pa ljudi, doći će do toga, jučer su me pitali hoće li doći do oružanog sukoba? Sve je moguće, jer ako neće država, ako neće politika, ako neće DORH, pa narod će uzeti stvar u svoje ruke. Željko Šemper, replika. u vrijeme agresije, pa poznato je da su, dakle i umirovljenici u to vrijeme pomagali obranu i stvaranje naše države jer su tih godina što bi kazao Mamić mirovinski fondovi bili puni kao brod. Ne samo da su pomagali obranu naše domovine nego su i do '90-te godine stvarali sva materijalna dobra, gradili domove i škole, bolnice. Ali od '93. do '98. godine zbog nezakonitog usklađivanja mirovina pretrpili su određenu štetu. Kasnije smo u suradnji i jedne i druge Vlade izborili da se to obeštećenje umirovljenicima vrati u razdoblju od 2006. do 2013. godina u iznosu od 10 milijardi. Međutim, kao posljedica toga od '99. godine oštećeni su teško novi umirovljenici. Zbog čega? Njima je početna, aktualna vrijednost mirovine izračunata na razini mirovina 31.12.'98. u to vrijeme isplaćivao se dodatak, a taj dodatak nije ušao u izračun početne aktualne vrijednosti mirovine. Danas zbog toga 708000 umirovljenika ima u prosjeku manje 446 kuna mirovine što samo u ovoj godini iznosi 3,7 milijardi. I to bi bilo to. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Šemper, ne uplatite li vi i jednu ratu pristojbe televiziji ili pak dvije pa vam dođe opomena, pa kasnije druga opomena sa sa računanjem zakonskih zateznih kamata od 17%, a vidite vi ste rekli da je taj dug nastao u periodu ili u vremenskom razdoblju od '93. do '96. a isplaćen je 2006. do 2010. godine. Dakle, 10 godina. Što mislite koliko bi milijardi kuna, dakle u tom sporazumu sa Vladama RH i lijevom i desnom trebalo biti isplaćeno. Bilo je isplaćeno 10 milijardi kuna da ste ono na što imate uvijek pravo na zakonske zatezne kamate od 10 godina. Koliko bi to bilo onda novaca? Ne. Vi ste se lijepo i uredno sporazumjeli džentlmenski i fer i dogovorili za ovu isplatu što je da kažem o.k. Ali ne bojte se, za bilo koju drugu dug koji bi vama ili nama bez obzira bio zaposlen ili umirovljenik ostvario prema bilo kome Hanžeković bi vam sasvim sigurno ribnuo 17% zakonskih zateznih kamata za mjesec dana neplaćanja. A što se tiče nove prijevare, ja možda nisam dovoljno upućen, ali ako to nije onih sto kuna što je gospodin Račan dijelio još od 2000. umirovljenicima mjesečno što nije ušlo u mirovinski osnov, pa ste tim dijelom jasno i zakinuti. A možda će doći do novih pregovora sa Vladom kada budu bolji dani. Igor Češek, replika. Srbiju, Crnu Goru ili možda na Italiju, Sloveniju, Austriju, Mađarsku. Dakle, iz nerazvijenih dijelova regije će se uvoziti radna snaga, možemo i konstatirati da se može uvoziti i radna snaga iz trećeg svijeta u treći svijet, jer prema ovim katastrofalnim podacima koje možemo iščitati, a vi ste ih u svojoj raspravi napomenuli stvarno bojim se da pripadamo u zemlje trećeg svijeta po razvijenosti, a dotakli ste se i teme odnosa zaposlenih i umirovljenika na području Slavonije i Baranje odnosno na pet slavonsko-baranjskih županija di su podaci uistinu katastrofalni. Znamo da na jednog umirovljenika ide 0,96 radnika. Nešto je stanje bolje u Osječko-baranjskoj županiji dok u ove ostale četiri je uistinu katastrofalno. Šta vam se dogodilo? Nakon tog nesretnog rata i naših okupiranih područja došlo je do propadanja velikih tvrtki, drvnih industrija i svega ostaloga. I sad kako napokon pokrenuti našu tu Slavoniju? Mladi ljudi odlaze. Razgovaram sa čovjekom od 30 godina, završio je srednju školu, dakle sa 18 godina je postao radno sposoban i završio svoje obrazovanje. On do 30 godina života je jedva uspio prikupiti 2 godine radnog staža. Kada će on uspjet sebi napuniti 40 godina radnog staža da zasluži mirovinu? Pa nikad, nikad. A vi znate da, zajedno se i sa mnom zalažete da se bar i kroz te zakone o poljoprivrednom zemljištu i mladim ljudima dozvoli odnosno omogući da mogu doći do posjeda državnog poljoprivrednog zemljišta kako bi upravo oni bili pokretač razvoja te naše Slavonije i Baranje, a onda se nadam da će i odnos zaposlenih i umirovljenika biti

U toj tablici nerazvijenosti općina, dakle prema onom vrhu gdje je naš otok Vir i još neki riječka općina čini mi se Kastav ili tako nešto na top listi tih općina nalazi se i općina Čaglin na 72 mjestu odozdol. Znate li ovdje kolege saborski zastupnici kolika je stopa nezaposlenosti u općini Čaglin? 92,4%. Stopa nezaposlenosti koja je u Hrvatskoj oko 20, između 20 i 25% u općini Čaglin iznosi prema podacima Ministarstva regionalnog, ne prema mojim podacima, Ministarstva regionalnog razvoja, 92,4%. Eto. I sad mi govorimo o Slavoniji, drvna industrija je uništena, također privatizacijom. Poljoprivreda nije smatrana nije smatrana strateškom granom, ona je tako by the way, usput neka grana gdje se malo ljudi daduckaju po polju itd., a mi ćemo uvoziti sve što se poljoprivrede tiče i svih prehrambenih proizvoda. Time je poljoprivreda stavljena potpuno u drugi plan pa je turizam pa je turizam u bruto društvenom proizvodu zauzeo puno jače mjesto na višoj razini nego poljoprivreda od koje imamo 7%, a turizam 11%. Nikada to nije bilo ni u jednoj državi EU niti je i dan danas u zemljama EU nego je poljoprivreda i Odbor za poljoprivredu EU nosi 40% novaca. A kod nas? I kako ćemo mi naprijed? Slušao sam gospođu ministricu Pusić kada je prije 4 godine govorila o perspektivama Hrvatske i rekla da već u onom trenutku prije 4 godine treba 6,5 tisuća stranih radnika u Hrvatskoj. Sve je jasno. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa da sam znao da ćete kolegi Češeku o poljoprivredi malo govoriti ja bih možda na tu temu se javio, ali budući ste to rekli mene je potaklo na repliku ono gdje ste govorili o jedinstvenom tijelu vještačenja. mislim da to stvarno zavređuje jednu veću pozornost. To tijelo vještačenja koje je najavljivano kao jedno svemoguće tijelo iako je struka bila malo suzdržana po tom pitanju jer su rekli da svega 6%, 7% se može lista ona primijeniti u tom dijelu. To je poznato. Ali ova brojka od 13 tisuća to je uistinu zabrinjavajuće. I sad mi moramo uistinu postaviti pitanje tko će to odčepiti? tko će to odčepiti? Evo sad smo prije kratkog vremena mijenjali onu listu tjelesnih oštećenja, bila je ona uredba jel' tako koja je tu metodologiju propisivala i sad je ova lista U redu. Ajde neka to pomogne, ja se slažem, i neka ubrza. Ali nije ni mijenjan ni Zakon o hrvatskim braniteljima koji isto tako regulira određene stvari. A treća stvar, ja ću reći da se radi još jedna šteta, a znate koja? Pa sad smo govorili dolje na Danu bubrega smo govorili o liječnicima. I sad zamislite koliki su to ljudi po bolovanjima, koliko to vremena

Ako on prekorači onda ga kažnjava, shvaćate? To je jedna priča zamršena, ja bih rekao, i koja zahtijeva žurnost u ovom smislu da se ovih 13 tisuća rješava čim prije se ne razumije./… ili bilo kako drugačije. To su te stvari koje uistinu glede ovog jedinstvenog tijela vještačenja zahtijevaju žurnost i brzinu rješavanja odmah. Evo, to je bit priče. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega i po struci i svuda ja ne znam na 3,5% na što ste vi govorili? Jel na stopu bolovanja? E nekada je bila malo veća stopa bolovanja ali to je bila ona trula država jel'. Dakle, ja sam radio u medicini rada pa znam kako je. Ali kad je bila recimo tekstilna industrija u pitanju onda je bila i veća jer ima stvari koje nisu baš nezdrave a ponekad 3000 radnica imate stvari koje morate dati bolovanje ako ima netko …/Govornik se ne razumije./… ili ne znam ni ja što. o tom možemo stručno razgovarati. No, kada se govori o jedinstvenom tijelu vještačenja onda se valjda mislilo da će se time postići jedinstveni kriteriji, je to bio cilj zapravo stvaranja. Da ne bude različit kriterij ne znam u Dubrovniku i negdje u Vinkovcima ili u Varaždinu jel', dakle da bude jedinstveni kriterij. Ali imamo mi sada i sudačku praksu gdje kažu da trebaju biti jedinstveni kriteriji suda u cijeloj Hrvatskoj pa imate onaj Centar za ujednačavanje sudske prakse koji se osnovao. Pa moglo se tim putem možda i u i u povjerenstvima za ocjenu tjelesnih oštećenja ili invalidnosti također nešto napraviti. Teško je reći ali evo predmeti se gomilaju, stopa od 3,5% vas kači u plaći jer je ona određena po liječniku jel', ali kako će se to riješiti, hoće se odčepiti, začepiti ja ne znam, vi ste rekli da se odčepi ali vidjet ćemo. Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra. Pa ovaj zakon je pun zapravo nejasnoća i skrivenih stvari koje teško se mogu objasniti. Kaže se u ovom zakonu da će korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ako ostvari invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nova mirovina određuje se na temelju mirovinskog staža i ostvarenih vrijednosnih bodova do dana stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. Budući da je za korisnike starosne i prijevremene starosne mirovine koji su bili obavezno osigurani u mirovinskom osiguranju nakon ostvarivanja prava na mirovinu propisano da im se nova mirovina može odrediti samo ako su nakon stjecanja prava ostvarili najmanje jednu godinu mirovinskog staža. U stjecanju prava na novo određivanje mirovine potrebno je sve korisnike izjednačiti. Ja bih volio kad bi se ovaj pasus koji je naveden na na strani 4. mogao jasno pojasniti što je pjesnik htio reći? Na koga će se sve to odnositi? U daljnjem slijedu imamo da je odredbom članka 126. Zakona o mirovinskom osiguranju propisane su obaveze odrađivanja kontrolnog pregleda u roku od 3 godine čija je svrha provjera zdravstvene i radne sposobnosti osiguranika. Podliježu mu svi korisnici invalidske mirovine i naknade zbog tjelesnog oštećenja. Svi nalazi i mišljenja ovlaštenog vještaka i višeg vještaka na temelju kojih se stječe pravo podliježu obaveznoj reviziji koja se provodi u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav. Tri godine da se svi korisnici invalidske mirovine ili naknade zbog tjelesnog oštećenja mogu revidirati po tijelu vještačenja jedinstvenoj listi vještačenja koja nije ni funkcionalna ni upotrebljiva, po svim stručnjacima koji su to analizirali, provjeravali i u probnom vještačenju isprobali i jasno su dali i bez obzira na sve to naprasno, bahato i većinom u Hrvatskom saboru donesen je Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja. Dok s druge strane derogiranje Zakona o pravima Hrvatskih branitelja u kojima ostaje i daje postupa stjecanja invalidnosti kao i oštećenja organizma nije izmijenjen. I ne možete Zakonom o mirovinskom osiguranju derogirati Zakon o pravima Hrvatskih branitelja. Ja sto puta ponavljam, tisuće tužbi, tisuće žalbi, tisuće upravnih postupaka i sudskih postupaka opet će biti aktualno u narednom periodu. A još ono što je najintrigantnije da je odredbama članka 127. Zakona o mirovinskom osiguranju ovlaštena je Vlada Republike Hrvatske da uredbom detaljno propiše način i postupak medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju. U međuvremenu je donesen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom itd. I što to govori, da je Vlada Vlada omogućila da se za sve kategorije za koje će se vršiti vještačenje a ta prava će biti iz područja socijalne skrbi, rodiljnih i roditeljskih potpora, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te drugih područja u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja, jedinstvenog tijela vještačenja kao i jedinstvene liste oštećenja organizma koje će detaljno opisati i urediti uredbom Vlada Republike Hrvatske. Zamislite si što će se dogoditi sve ove kategorije u jednom vještačenom tijelu, jedno tijelo koje će za sve te kategorije biti, a tri godine je rok da se svi izvještače i da se donesu rješenja. Mislim to je da ti pamet stane, a s obzirom da Hrvatski ratni vojni invalidi, roditelji poginulih i svi drugi koriste prava iz posebnog zakona koji je lex specialis i ovaj zakon se ne bi trebao i ne bi smio primjenjivati na njih. Vi i dalje nastavljate sa načinom kako ne valja. Jednako tako kao što niste ispoštovali ni zaključke Odbora za ratne veterane u kojem su svi branitelji, ratni veterani su u Odboru za branitelje na čelu sa predsjednikom Hrvatskog sabora koga ste također izigrali donijeli jednoglasnu odluku da se predlaže odgoda primjene Zakona o mirovinskom osiguranju za 6 mjeseci, dok komisija koja je formirana od strane zastupnika i braniteljske populacije ne izvrši uvid u ta načelna rješenja koja već sada stižu kako bi se došlo do pravih saznanja što će u budućnosti nakon tih 6 mjeseci Hrvatski branitelji, populacija invalida, stradalnika Domovinskog rata zapravo dobiti iz ovoga zakona koji predlažete o mirovinskom osiguranju i koji derogira Zakon o pravima Hrvatskih branitelja, koji dosada nije izmijenjen u ni jednom članku kako bi mogli koristiti ovaj Zakon o mirovinskom osiguranju. Znači, prijedlog predsjednika Hrvatskog sabora na tom istom odboru bio je slijedeći, da kao pravnik i stručnjak slažem se da sva prava koja pripadaju Hrvatskim braniteljima budu sastavljena u jednom jedinstvenom Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja, da iz njega proizlaze i prava, da iz njega proizlaze i komisije, da iz njega proizlazi i rješenja o visini visini mirovina kao i korištenju svih ostalih prava toplica, pomagala, liječenja i svega ostalog. Komisija do sada od strane ministarstva nije pozvana ni jedanputa iako je odbor jasno definirao imena koja čine komisiju. Ni jedanputa ni Zavod za mirovinsko osiguranje niti njegov ravnatelj nije se drznuo pozvati kako bi zajednički prekontrolirali rješenja koja će biti upućena nakon 1. listopada. Znači ponovo se događa da se opće ne vodi briga niti se želi stvarno prikazati što će se dogoditi u budućnosti sa Hrvatskim braniteljima, kakav će njihov status biti, kakva će biti njihova primanja. S obzirom da su sada, vidljivo je da će revizija, da će u tri godine se napraviti usklađenja, da se predviđaju usklađenja koja će biti da onaj dio koji je po općim propisima taj se može usklađivati sa rastom, a onaj a onaj dio koji je po posebnim propisima taj će ovisiti o rastu BDP-a, taj će sigurno biti ili smanjivan ili povećavan tj. za jedan dio je vrijednosni bod napravljen tako da je manji nego što je bio u prijašnjem vremenu i sigurno ako se dogodi usklađenje nakon 1. lipnja, kao što je to predviđeno, kada počinje važiti ovaj zakon koji je odgođen u ovim člancima samo, iako nije u cijelosti odgođen kako što je to bilo zaključeno i dostavljeno Vladi Republike Hrvatske kao i ministarstvu, i obećano da će biti tako učinjeno sigurno će umanjiti primanja Hrvatskih branitelja. I to je ono što se nije smjelo dogoditi, nije se smjelo dogoditi da ove nepoznanice koje se žele zapravo napraviti ovim zakonom jasno govore smjer kojim se ide i kako bi se zapravo naštetilo Hrvatskim braniteljima a ne kako bi im ostala ova prava koja su dosada imali. Ja bi samo želio još naglasiti da ove opisne slike koje su navedene kao što je to već prije i rečeno da se radi o izuzetno osjetljivoj kategoriji umirovljenika koji su mirovinu ostvarili u specifičnim okolnostima stoga se polazeći od aktualnih zbivanja te uzimajući u obzir problematiku razmatranu na 23. sjednici Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora itd.. Mislim zamislite si ovu formulaciju, izuzetno osjetljiva kategorija umirovljenika u specifičnim okolnostima stoga se polazeći od aktualne situacije nešto donosi ili se nešto prihvaća kako bi se odgodilo a poslije toga se napravilo ono što je glavni cilj a to je zapravo da se ovu populaciju pomalo izjednačava sa svima drugima da se jedinstvenim tijelom vještačenja želi učiniti ono što je naumljeno i da se jedinstvenom listom oštećenja organizma